Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam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 Današnje seje se ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Miha Kordiš, Felice Žiža, Ferenc Horváth, Tamara Vonta, Andreja Kert, mag. Nataša Avšič Bogovič, Dušan Stojanovič, mag. Dean Premik, Miha Lamut, Jernej Vrtovec, ki bo odsoten od 12.30 do 15.30 ure, Jožef Horvat, mag. Bojana Marušič, Predrag Baković, Lenart Žavbi, Robert Janev, dr. Anže Logar, Anja Bah Žibert, Franc Rosec, Zoran Mojškerc, ki bo odsoten od 9. ure dalje, Tine Novak, Lena Grgurevič in sama bom odsotna od 11.30 ure do konca seje. Na sejo sem vabila predsednika Vlade dr. Roberta Goloba in ministra za finance Klemena Boštjančiča k 1. točki dnevnega reda in predstavnike Vlade k obema točkama dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 20. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 4. oktobra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika, predlogov za širitev dnevnega reda pa nisem prejela. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Odločamo o dnevnem redu in vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo.

Klemnu Boštjančiču, še za dodatno predstavitev proračunskega memoranduma 2023, 2024, Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2024.

Na podlagi tretjega odstavka 156. člena Poslovnika bosta predsednik Vlade in minister za finance predstavila proračunski memorandum 2023, 2024, predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in predlog proračuna Republike Slovenije za leto2024. O tej predstavitvi ni razprave. Besedo najprej dajem predsedniku Vlade, dr. Robertu Golobu, da predstavi navedene proračunske dokumente. Izvolite, predsednik Vlade. Hvala lepa predsednica. Spoštovani poslanke in poslanci! Danes imamo pred sabo proračun za prihodnji dve leti oziroma rebalans. Načeloma bi morala delati prezentacija, ki je sicer ne vidim, tako da tisto kar - saj bom govoril ne skrbeti zaenkrat - tisto, kar je pri proračunu za leto 2023, najpomembneje je, da se vsi zavedamo po svoje zgodovinskosti trenutka, v katerem ta proračun pripravljamo. Zgodovinsko, ki ne izhaja iz situacije v Sloveniji, je pa Slovenija v to situacijo močno konstruktivno in dejavno vpletena. Lahko bi to poimenovali situacijo, ki je negotova zaradi vojne v Ukrajini, pa vendar se je ta negotovost začela že bistveno prej. Začela se je še v času leta 2020 s covid krizo, nadaljevala z energetsko krizo, sedaj pa je tudi, zaradi ruske agresije na Ukrajino dejansko ekshalirala do točke, ko lahko govorimo o vsesplošni gospodarski krizi v Evropi, ne samo v Evropski uniji, ampak v celotni Evropi. Ti časi bolj, kot da bi jih iskali izgovore v krizi za to, da ne bi delovali ali pa delovali uspešno prinašajo neverjetno negotovost. Za negotovost obstaja samo eno zdravilo: kako se z njo soočati. Tako da, smo fleksibilni, tako da smo pripravljeni na najhujše in hkrati se obnašamo, kot da bo vse lepo in prav in temu na ta način deluje tudi ta Vlada in na ta način je bil tudi pripravljen ta proračun. Ta negotovost je tako velika, da danes praktično ne obstaja resna finančna institucija pa je to ECB ali pa naš Umar, ki bi bila v stanju podati en scenarij za prihodnje obdobje, zato smo tudi sami izhajali iz tistega temeljnega scenarija Umarja, jesenske napovedi, a hkrati je Umar sam jasno zapisal, da se lahko stvari tudi poslabšajo. Žal si nihče ne upa napovedati izboljšanja, jaz pa bom na koncu, zato, ker samo na način, če smo aktivni in če zremo z optimizmom v prihodnost, potem bomo lahko cilje dosegli in to ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni Evropski uniji in Evropi. Jaz sam se ne bi spuščal v napovedi, rad bi povedal samo to, da je Umar v svoji jesenski napovedi za prihodnje leto planiral precejšnjo znižanje rasti BDP pa še vedno pozitivno rast na nivoju približno 1,2 % po tem enem scenariju, rast se potem poveča v letu 2024 na 2,6. Slovenija pri takih stopnjah rasti niti približno ne zaostaja rok za Evropsko unijo, kot boste kasneje videli, ampak je v zgornji polovici. Kakšno bo dejansko stanje in koliko se bo dejansko svetovno gospodarstvo hladilo je danes praktično nemogoče povedati, napovedati. Zakaj? Zato, ker se je zgodil v vmesnem obdobju en fenomen, ki ga nihče ni pričakoval in to je kitajsko ohlajanje, Kitajska se je že v drugem četrtletju mimo vseh pričakovanj spustila pot realno, se pravi, ne raste več, njeno gospodarstvo se je začelo krčiti. Ta fenomen nakazuje na to, da je lahko svetovno ohlajanje nekoliko drugačno, kot smo ga tudi zdaj videli in pričakovali v Sloveniji, ni pa nujno, da je slab pokazatelj za Slovenijo in Evropsko unijo. Obstajata dve razlagi, ena je najbolj enostavna, je covid, druga razlaga je pa krčenje nabavnih verig in če bo dejansko do krčenja nabavnih verig se realiziralo na ta način, potem je lahko Evropska unija in v tem primeru Slovenija deležna manjše stagnacije, kot jo danes vidimo.

nekateri jo imenujejo, sploh v evropskem prostoru jo imenujejo postcovidni sindrom po domače. Bili smo v stiski v letu 2020 in smo varčevali. V 2021, ko smo se navadili, da stiska mogoče ni tako huda, smo začeli trošiti. Ta potrošnja ni bila samo slovenski fenomen, je bila vse svetovni. Ne bom se spuščal v izraze, ki krožijo naokoli, ampak dejansko se to pozna tudi pri nas. Iz tega grafa je lepo videti, da je sicer v letu 2022 rast v prvi polovici, v prvem četrtletju nadaljevala, v drugem četrtletju je že izrazito padla, padla je zato, ker je padla zasebna potrošnja. In to je ključni razlog in kasneje bomo videli grafe, ki kaže, da se je zasebna potrošnja še dodatno zmanjšuje v nadaljevanju leta in to je tukaj v spodnjem delu, ta spodnji, spodnji, spodnji kaže natančno to, kaj je tisto, kar je padlo in najbolj je padla gospodarska klima zaradi zaupanja potrošnikov. Na vrhu pa imate sektorje, kot so gradbeništvo, so predelovalne industrije, ki so še vedno v pozitivnem trendu, se pa ohlajajo, ohlajajo se zaradi padca zaupanja in to pa ta padec zaupanja izhaja iz tega, ker enostavno vsi ljudi nagovarjamo izključno v negativnih tonih, jaz pa danes nočem nagovarjati ljudi o negativnih tonih, saj jih ne nagovarja k temu, naj trošijo ve. Da seveda je varčevanje potrebno, vendar prihodnost ni ta črna, še posebej ne energetska, pa bom o tem kaj več govoril kasneje, kot se prikazuje, obstajajo rešitve. Prejšnji teden v Pragi so bile tudi sprejete smernice na nivoju Evropske unije, ko bomo se lotili reševati energetsko krizo, vse evropsko in čez 14 dni bo ta rešitev na mizi in ravno zaradi tega me to navdaja z optimizmom, tako kot sem bil v Pragi optimističen, sem danes tudi tukaj, da bo ta zima manj huda, kot smo se bali. In veste zakaj? Zato, ker se je našel konsenz na nivoju Evrope, da kako je treba pomagati, na kakšen način je treba poseči na energetske trge in na kakšen način se bo iskalo rešitve za pomoč industriji in prebivalstvu. Te napovedi so še iz septembra in te napovedi zelo jasno kažejo in tista spodnja črta, žal je nemško gospodarstvo, kažejo neverjeten pesimizem v Nemčiji, ampak to je bilo pred napovedjo radikalnega posega nemške vlade na trg s paketom 200 milijard evrov pomoči. Ta napoved se bo obrnila, obrnila se bo iz dveh razlogov, prvič zaradi tega, ker je tak ukrep sicer bil deležen v južni Evropi precej negodovanja, ker si ga nekatere članice ne morejo privoščiti na istem nivoju kot Nemčija, ampak na eni strani bo Nemčija dala neverjetne količine denarja v svoje gospodarstvo, na drugi strani pa, kot rečeno, energetska kriza se bo začela reševati na pravem koncu. In ker je Slovenija zelo odvisna od nemškega gospodarstva in sploh evropskega gospodarstva, ker so to naši glavni izvozni trgi, zato sem tudi optimist, da bo tudi v Sloveniji, bodo ti efekti se poznali na način, ki bo na nek način boljši od napovedi. Ne bom pa bežal od tega, da so razmere negotove in nepredvidljive in zato je fleksibilnost in naša pripravljenost, da hitro in odločno ukrepamo, ključna in bomo hitro, odločno ukrepali, zato ker nimamo druge izbire. Kar se osnovnih številk tiče, za proračun leto 2023 bom najprej povedal, da pravila, fiskalna pravila so tudi v letu 2023 na nivoju Evropske unije, ne bom rekel odpravljena, ampak zamrznjena, se pravi, ne veljajo Teh fiskalnih pravil se praktično nihče več, bom izpustil namenoma največjo članico, nihče več ne drži in ostali pa iščejo obvode okoli njih. Zato smo načrtno v letu 2023 planirali primanjkljaj, ki je večji od 3 %, planiramo ga na nivoju 5,3 % BDP, za leto 2024

Še fiskalni okvir, ki vključuje tudi porabo vseh javnih blagajn, kot vidite, v bistvu narašča, kot vidite, državni proračun sicer pada iz leta 2023/ 2024, naraščajo pa v vseh ostalih, razen pri občinah, ki je planiran enak, medtem ko v pokojninski blagajni narašča in narašča tudi v zdravstveni. Kar nas v resnici navaja k temu, da se bomo morali v prihodnjem letu, tako kot smo že napovedali in kot tudi planiramo, aktivno lotiti obeh reform, tako zdravstvene kot tudi pokojninske, zaradi tega, ker moramo zagotoviti, ker samo na ta način lahko zagotovimo vzdržnosti dveh blagajn. In tudi za naprej ciljni saldo, kot rečeno, v procentih bruto družbenega proizvoda, 5 % primanjkljaja v 2023 in 2,2 v letu 2024. V čem je razlika med enim in drugim letom in kaj je tista glavna posebnost, ki bi jo rad danes izpostavil? Ogromne rezerve. V teh odhodkih, ki so planirani, je predvidenih za milijardo in pol rezerv, od tega 1,21 milijarde samo za namen soočenja z energetsko in draginjsko krizo, večina tega je namenjena gospodarstvu, več kot milijarda. Ali bomo to dejansko potrebovali, bo pokazal čas in uspešnost evropskih reform. Bolj ko bodo evropske reforme uspešne, manj bomo potrebovali iz proračuna. Ampak načrtno smo se postavili na konzervativno stran in planiramo raje rezervo, pa četudi to pomeni, da bomo zaradi tega prebili fiskalni okvir, ker fiskalni okvir je pribit natančno za toliko, kolikor znaša ta rezerva, in čisto nič več. Če rezerve ne bi oblikovali, bi lahko rekli, da smo na 3 % primanjkljaja, ampak bi bilo to neracionalno, negospodarno in v resnici neprimerno, ker bomo potrebovali rezerve za to, da tudi če se nam zgodi najslabše, lahko ukrepamo na pravi način. Poleg te glavne rezerve je še tekoča rezerva v višini 260 milijonov evrov covid rezerv, pa sredstva za pokrivanje škod iz naravnih nesreč, 90 milijonov. Katera so ključna delovanja? Po svoje pričakovana. Eni boste rekli, nič novega, ampak jih bomo pa ponavljali vsa štiri leta enako. Na prvem mestu zdravstvo, zeleni prehod, medgeneracijski izzivi, digitalizacija, gospodarstvo in pa raziskave in razvoj, to so področja, na katerih bo največ investicij in to so področja, na katera bomo usmerjali čim več prostih sredstev, ki jih bomo imeli v proračunu. Kljub temu, da smo v negotovih časih in kljub temu, da oblikujemo velikanske rezerve, ne zmanjšujemo investicij in ravno leto 2023 je investicij predvidenih največ, bistveno več tudi kot je do 2024. Žrtvuje se skoraj za 2,5 milijard investicij na področja, ki so prednostna. Te investicije ne vključujejo ne načrta za okrevanje kot ne tudi skupne evropske kohezijske politike, ki so še dodatna, in ravno ta dva programa v bistvu še dodatno stimulirata in motivirata investicije na področju nizkega zelenega prehoda, razvoja, raziskav, inovacij in pa tudi socialne vključenosti in lokalnega razvoja. / pokaže zboru/, bi vas rad opozoril, na levi kaže rast investicij, ki se sicer nekoliko umirja, ampak na desni je pa graf, ki zelo jasno pokaže, kaj se dogaja z našim prebivalstvom. Če smo v letu 2020, in to je ta sivi stolpec poln, občutno in zelo varčevali, smo to v 2021 opustili, spodbudili smo zasebno potrošnjo. Zasebna potrošnja je tista rdeča črtkana na vrhu, spodaj pa kaže upad varčevanja sivi graf. Kaj se dogaja zdaj, v letu 2022? Spet smo zmanjšali potrošnjo in začeli varčevati. V resnici se ljudje obnašamo podobno kot smo se obnašali ob nastopu covid krize, zato ker se pripravljamo na najhuje. S tem samim po sebi ni nič narobe, zaradi tega ker tudi proračun upošteva natančno ta fenomen in ne računa, da bi davčne prihodke ali pa katerekoli druge proračunske prihodke ustvarjali iz povečevanja zasebne potrošnje, ker to na dolgi rok ni vzdržno. Samo še par ključnih investicij. Investicije v zdravstvo, raziskave, razvoj, zeleni prehod, reševanje stanovanjske problematike in tudi kulturne investicije, bom namenoma izpostavil prenovo Drame. Ampak ključne od tega so zdravstvo, zeleni prehod in raziskave, kjer se bodo sredstva najbolj povečala v primerjavi s preteklostjo, zato ker verjamemo, da ravno v času krize je čas za investicije v razvoj. Spopadli se bomo s krizo na pravi način, zato imamo rezerve, ne bomo pa zaradi krize zaustavili razvoja, ker imamo zdaj enkratno priložnost, da Slovenijo ravno zaradi krize dvignemo na višjo raven mednarodne in globalne konkurenčnosti. In to je tisto osnovno vodilo. Kar se pa tiče optimizma, bom pa tako rekel, vem, da danes marsikdo živi v stiski, in vem, da marsikdo se danes sprašuje, ali bomo imeli to zimo dovolj energentov. In namenoma uporabim tudi to priložnost, da to ponovno ponovim: ne samo, da bo energentov dovolj, ne samo da so cene že danes regulirane in da se ne morejo zviševati za ključne energente, znane so, nižje so danes, kot so bile avgusta, popolnoma so sprejemljive za vse prebivalstvo in take bodo ostale celo zimo. Nikomur od prebivalcev se ni treba bati, da bo ostal brez energentov ali pa da mu jih bo zmanjkalo. Kar se industrije tiče, tudi javnega sektorja. Marsikdo od njih se je v zadnjem četrtletju soočil z odpovedjo pogodb, zato ker so se nekateri dobavitelji umaknili s trga; v stiski je, ker ne ve, kje bo dobil električno energijo ali pa plin. In jaz jih tu danes ponovno pozivam, da se vsi tisti, ki so ostali brez pogodb, javijo na Ministrstvo za infrastrukturo, ker imamo zanje poseben program, ampak jih pozivam še javno zaradi tega, ker marsikdo od njih tega ne ve, to velja tako za javne zavode kot za podjetja, tista, ki se še niso oglasila. Kar se tiče prihodnjega leta, pa ponovno dajem javni poziv vsem: ne sklepajte nobenih pogodb do konca leta, Konec meseca oktobra bo znan nov regulatorni okvir na evropskem nivoju za vse energente, predvsem za zemeljski plin in električno energijo. so cene, po mojem mnenju, previsoke in bodo izrazito padle, ko bo ta okvir sprejet, zato ker ta okvir predvideva tudi kapico na plin in najverjetneje tudi na elektriko, posredno, kar pomeni, da se pričakuje znižanje cen napram sedanjim. Zato še enkrat: ne sklepajte nobenih pogodb za prihodnja leta do konca tega meseca, ker bodo pogoji kasneje bolj ugodni in takrat boste tudi vsi v gospodarstvu lahko videli, pod kakšnimi pogoji lahko načrtujete svoje delovanje in v kakšnem obsegu. In so mogoče sedanji občutki in tudi klima prečrni in da je prihodnost, tudi gospodarska, v resnici boljša. ZUPANČIČ: Hvala lepa, predsednik Vlade, za to dokaj optimistično predstavitev. Besedo zdaj dajem ministru za finance, Klemnu Boštjančiču, še za dodatno predstavitev proračunskega memoranduma 2023, 2024, Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Potem, ko smo v tej dvorani pred nedavnim že predstavljali Rebalans proračuna za leto 2022, vam danes predstavljam Predlog sprememb proračuna za leto 2023 in Predlog proračuna za leto 2024. Oba sta bila pripravljena v zelo negotovih razmerah, v veliki meri pogojenih s posledicami vojne v Ukrajini, hkrati pa še vedno ne zaključene krize, vezane na epidemijo covid. Zaradi nepredvidljivega razvoja na energetskih trgih, kar je v veliki meri odvisno od dogajanja oziroma razvoja dogodkov v Ukrajini, se bo osredotočenost ekonomskih in proračunskih politik prepletala z ukrepi za blažitev posledic krize Covid in že omenjene energetske krize, ter izvajanjem strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, ki bodo podprti z investicijami. Drugi razlog za skrb je stanje javnih financ. V letih 2017 do 2019, so bile slovenske javne finance nominalno uravnotežene, ob sicer pozitivni proizvodnji vrzeli, kar je z vidika strukturnega salda v letu 2019 pomenilo rahel strukturni primanjkljaj zaradi zelo ugodne pozicije v gospodarskem ciklu. 2020 in 2021, so zaznamovali protikoronski ukrepi. Z gospodarskega vidika sta ti dve leti popolnoma različni. V 2020 smo doživeli resen upad, leta 2021 pa močno rast, z vidika javnih financ pa sta bili obe leti izredno negativni. Podobno velja tudi za leto 2022, ki ga poleg še vedno prisotnih protikoronskih ukrepov spremljajo posledice vojne v Ukrajini, rast cen energije, hrane, ter posledično inflacija. Ključni problem pri tem niso enkratni oziroma začasni protikoronski ukrepi, kateri učinki se sicer približujejo 5 milijardam in pol, ampak strukturne spremembe predvsem na odhodkovni strani javnih financ. Slednje so zaznamovali predvsem posegi v pokojninsko zakonodajo, ki so dodeljevali dodatne pravice, odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so s predkoronskih 5,5 milijarde v 2019 narastli na letos načrtovanih 6,7 milijarde. To predstavlja 22 % rast v obdobju 2022, 2019 in preko 7 milijard prihodnje leto. Sledijo posegi v zdravstveno blagajno, vezano na financiranje dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Ko se je s prvim marcem letošnjega leta, z novelama zakona o delovnih razmerjih ter o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju skrajšalo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca z več kot 30 dni na več kot 20 dni in s financiranjem stroškov izolacije. Če so nadomestila za bolniško odsotnost pred korono stala manj kot 400 milijonov evrov, bodo letos znašala preko 700 milijonov. Zaradi porasta porabe zdravil, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, pa še dodatnih 130 milijonov evrov. Sprejet je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi z visokimi javnofinančnimi posledicami in brez zagotovljenega vira financiranja. Govorimo o približno 1 % BDP, torej obnov ob njegovi polni uveljavitvi preko 500 milijonov letno. Transferji posameznikom in gospodinjstvom rastejo tudi v času gospodarske rasti. Izstopajo povečanja na področju osebne asistence uvedene v letu 2019, za kar je letos namenjenih že 180 milijonov evrov. Sprejeti so bili številni zakoni z visokimi javnofinančnimi posledicami. Gre za investicije v zdravstvo, šport in kulturo, kar stane približno 250 milijonov letno. Zakon o znanstveni, raziskovalni, investicijski dejavnosti določa obvezno povečanje izdatkov v odstotku od BDP. Zaradi zavez na področju obrambnih izdatkov, se je finančni načrt Ministrstva za obrambo od leta 2019 povečal za 300 milijonov evrov. Omenim lahko še dodatna zaposlovanja ob nestimulativni zakonodaji, ki ima vgrajena avtomatska napredovanja, višja so tudi vplačila v proračun EU zaradi brexita in visokih prebranih carin, kar letos znese približno 200 milijonov več kot leta 2019. Spomladi je bila sprejeta še zakonodaja, ki znižuje prihodke iz pomembnega javnega finančnega vira dohodnine, zato so se škarje odprle dvojno, tako zaradi bistveno višjih odhodkov kot zaradi posega na prihodkovno stran. Glede na navedeno in upoštevanju kriznih razmer, zaradi katerih bo potrebno tudi v prihodnjih proračunih zagotavljati denar za interventne ukrepe, zgornja meja odhodkov v letu 2023 pravzaprav ne more biti veliko presenečenje. Je pa v tem jasno, da potrebujemo resen razmislek o prioritetah in novem družbenem dogovoru, ki bi omogočil uravnoteženje porabe, ki naj jo financirajo javne finance z davčnim bremenom oziroma davčnim prestrukturiranjem, ki je za to potrebno.

in povečujejo dodatno dodano vrednost in krepijo slovensko gospodarstvo. Verjamem, da bomo z njimi lahko naslovili izzive, ki sem jih opisal vključno z demografskim problemom in prioritetami iz koalicijske pogodbe. Zagotovo pa pot ne bo lahka, saj živimo v negotovih razmerah, v katerih moramo vzporedno gasiti tudi tekoče požare. Spoštovane poslanke in poslanci, naj se zdaj dotaknem še podrobnejših številk. S spremembami Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2022-2024

Tako je za leto 23 dovoljena zgornja meja izdatkov državnega proračuna določena na približno 16,7 milijard evrov, za zdravstveno blagajno je zgornja meja 4,3 milijarde, za pokojninsko blagajno zgornja meja 7,1 milijarda evrov, za lokalne skupnosti pa je zgornja meja izdatkov določena na približno 2,9 milijarde evrov. Za leto 24 je struktura izdatkov po denarnem toku podobno, približno 15,5 milijard evrov za državni proračun, kar pomeni znižanje za 7,1 odstotka v primerjavi z letom 23. Na ostalih blagajnah na lokalni skupnosti pa se zgornja meja izdatkov v primerjavi s prihodnjem letu povečuje, in sicer, 4,6 milijarde evrov za zdravstveno blagajno, 7,6 za pokojninsko ter približno 3 milijarde za lokalne skupnosti. Fiskalne cilje prilagajamo premišljeno, da ne bi ogrozili okrevanja in da bi omogočili zadosten obseg investicij, ki spodbuja gospodarsko aktivnost. Temu cilju sledita tudi oba predlagana proračuna. Veljavna zakonodaja omogoča povečano financiranje in investicijsko aktivnost občin, ki je podprta tudi z črpanjem sredstev strukturnih skladov in mehanizma za okrevanje in odpornost. Predlagane spremembe odloka za to določajo za 450 milijonov evrov višji obseg izdatkov proračunov občin za 2023 in kar za 575 milijonov evrov za 2024. V pokojninski blagajni se povečujejo izdatki tako, zaradi večjega števila upokojencev kot tudi zaradi uskladitve pokojnin, ki je posledica napovedane rasti plač in pričakovane inflacije, k višanju izdatkov pokojninske blagajne prispevajo tudi obveznosti, ki so bile z zakoni sprejete po uveljavitvi proračunov proračuna za leto 22, njihovi finančni učinki v letih 23 in 24 pa so višji od predstavljenih v zakonu. Na dodatno zvišanje izdatkov pokojninske blagajne bo leto 24 vplival tudi zamik izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj bodo sredstva v višini 65 milijonov evrov za ta namen preusmerjena v zdravstveno blagajno. Zdravstvo je ena od prioritetnih področij te Vlade. Zaradi rasti odhodkov tudi kot posledica obvladovanja bolezni covid-19 je za leti 23 in 24 predvideno proračunsko financiranje v ocenjeni višini 235 milijonov evrov, rast izdatkov zdravstvene blagajne je tudi posledica zakonov, sprejetih v letih 21 in 22, tako se rast odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 23 glede na veljavni odlok zvišuje za 595 milijonov v letu v letu 24 pa za 740 milijonov evrov, kar pomeni, da je zgornja meja izdatkov določena pri 4 milijarde 340 milijonov v letu 23 in 4 milijarde 590 milijonov v letu 24. Čeprav se državna potrošnja nominalno povečuje, njena rast izražena kot delež v BDP tudi v letih 23 in 24 postaja ocenjujemo, da bo pod deležem iz let 20 V teh letih je delež državne potrošnje v BDP presegel 20 odstotkov, v letu 22 pa bo znašal 19,1 odstotka,

enoznačno. Pri pripravi proračunskih dokumentov za leti 2023, 2024 smo upoštevali jesensko gospodarsko napoved Umarja, ki napoveduje ena 1,4 % rast BDP v letu 2023, v letu 2024 pa 2,6 %. Rast zaposlenosti se bo umirila in bo malo pod enim odstotkom, kljub temu pa se bo število brezposelnih zniževalo. Umar v letih 2023 in 2024 pričakuje umiritev inflacije v primerjavi z letom 2022, ko naj bi dosegla 9,8 %. V letu 2023 naj bi predvidena inflacija znašala 6 %, v letu 2024 pa naj bi se znižala na 2,9 %. Ob upoštevanju, da bo treba v prihodnje financirati ukrepe, povezane z omilitvijo draginje, je vlada v proračunu 2023 rezervirala za ta namen 1,2 milijardi evrov, v Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2023 in 2024 pa začrtala pravila glede namenskosti porabe teh sredstev, to pomeni, da teh sredstev ne bo mogoče porabiti za nič drugega kot za tiste ukrepe, ki jih bo z interventnimi zakoni sprejel državni zbor. V letu 2023 bodo z revizijskega vidika v ospredju projekti, podprti predvsem z EU viri iz večletnega finančnega obdobja 2014-2020, ki se v naslednjem letu tudi končuje, hkrati pa bo pospešeno izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost ter pričetek izvajanja nove finančne perspektive 2021-2027. Kar se tiče prihodkov državnega proračuna v letih 2023, 2024. V letu 2023 prihodki načrtovani v višini 1,4 milijarde, kar je 13 % več kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2023, medtem ko so odhodki določeni pri 16,7 milijarde evrov oziroma 25 % več kot je bilo sprejeto v proračunu za leto 2023. Primanjkljaj državnega proračuna po denarnem toku je za leto 2023 ocenjen na 3,3 milijarde evrov oziroma 5,3 % BDP. Za leto 2024 so prihodki načrtovani v višini 13,8 milijarde, torej 3,1 % več kot leto prej, odhodki pa v višini 15,5 milijard, kar je 7,1 % manj kot v letu 2023. Primanjkljaj državnega proračuna po državnem toku je za leto 2024 ocenjen na 1,7 milijarde oziroma 2,6 % BDP. Vlada leta 2022 v sprejeti dohodninski reformi ni sprejela nobenih dodatnih ukrepov oziroma davkov, s katerimi bi zapolnila ocenjen 700 milijonski izpad prihodkov v obdobju 2022-2025, zato smo se v luči napovedanih makroekonomskih gibanj in aktualnih tveganj odločili za spremembe dohodninske zakonodaje, s katero bomo popravili nekatere predhodne ukrepe in spremembe. S tem bomo že v letu 2023 zaustavili javnofinančni izpad prihodkov z namenom zagotovitve javnofinančne stabilnosti. Podrobnejši razrez prihodkov državnega proračuna kaže, da za leto 2023 skupaj načrtujemo 10,8 milijard evrov davčnih prihodkov, 562 milijonov nedavčnih prihodkov in 1,8 milijarde evrov sredstev, prejetih iz proračuna EU. Za leto 2024 pa načrtujemo 11,5 milijarde evrov davčnih prihodkov, 553 milijonov nedavčnih prihodkov in 1,5 milijarde evrov sredstev iz proračuna EU. Vzporedno bomo še naprej izvajali tudi administrativne poenostavitve, ukrepe za izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in v smeri večje digitalizacije. Zaradi močnega odboja gospodarske aktivnosti v letu 2021 so številna podjetja ob poračunu v letu 2022 doplačala razliko v akontaciji davka od dohodkov pravnih oseb, kar je po sistemu denarnega toka in načina obračuna tega davka povzročilo visoko rast teh prihodkov v letu 2022. Kljub posledično višjim mesečnim akontacijam za leto 2023 po principu denarnega toka ocenjujemo 2,5 % padec prihodkov iz tega naslova. V letu 2024 ob umiritvi razmer, stabilizaciji rasti cen in približevanju dobavnih verig evropskim trgom znova pričakujemo rast davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer v višini 5,4 %.

za 6,2 %, leta 2024 pa za 6,6 %. Na nižjo rast zasebne potrošnje in posledično manj pobranega davka na dodano vrednost kot lani, vplivala povišana inflacija, ki bo vplivala na realno stagniranja razpoložljivega dohodka. Posledično pričakujemo tudi znižanje okrepljene stopnje varčevanja, ki je med epidemijo močno porasla. V letih 2023 in 2024 načrtujemo izrazito povečanje prihodkov iz proračunov EU, saj se končuje obdobje črpanja sredstev iz programskega obdobja 2014 do 2020. Prihodki iz proračuna EU bodo v letu 2024 nižji za 17,3 % glede na prejšnje leto, a bodo kljub temu ostali na visoki ravni, torej v višini 1,5 milijard evrov, saj se pričakuje pospešeno črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive za obdobje 2021-2027 in mehanizma za okrevanje in odpornost. Zato je načrtovana višina prihodkov prejetih sredstev iz EU v letu 2021 še vedno nad njihovo realizacijo, v letu 2022 pa tudi nad veljavnim proračunom za leto 2023. Kar se tiče odhodkov državnega proračuna, kot sem že omenil, načrtujemo v letu 2023 odhodke v višini 16,7 milijarde evrov, v letu 2024 pa naj bi dosegli 15,5 milijard evrov. Na področju plač in drugih stroškov dela so prav v času priprave in sprejemanja predloga proračunov potekala pogajanja med Vlado in Sindikati javnega sektorja glede povišanja plač in določenih povračil, povezanih z delom. V predstavljenih proračunskih predlogih smo dogovorjene dvige plač in nekaterih povračil upoštevali. V celotnih odhodkih predloga sprememb proračuna 2023 predstavljajo izdatki za blago in storitve 6,5 % delež, dosegana je približno 1,1 milijarda evrov. V letu 2024 naj bi ta delež znašal 6,8 %, kar je prav tako približno 1,1 milijarda evrov. Največ izdatkov za blago in storitve v letu 2023 načrtujemo za tekoče vzdrževanje, in sicer 303 milijone evrov, v letu 2024 pa 273 milijonov, od tega več kot polovico pri Ministrstvu za infrastrukturo za vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture. Sledijo odhodki za poseben material in storitve, kar vključuje predvsem stroške, povezane z modernizacijo in opremljanjem enot Slovenske vojske ter stroške vodenja železniškega prometa. V okviru že omenjenih rezerv so zajeta naslednja sredstva: 260 milijonov evrov, načrtovanih v sklopu tekoče proračunske rezerve za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Zamen spopada z naraščajočimi življenjskimi stroški na podlagi ocen predvidene inflacije so načrtovana sredstva v višini 1,2 milijardi evrov. 60 milijonov evrov je načrtovanih za nepredvidene namene v povezavi s covidom-19. 90 milijonov evrov za prve interventne sanacije naravnih nesreč v okviru programa posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč. Poleg navedenega so pri Ministrstvu za finance v okviru splošne proračunske rezervacije v višini 180 milijonov evrov načrtovana tudi sredstva za izraz za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021 do 2027. Sredstva so načrtovana v obliki rezerve, ker v fazi priprave proračuna 2023 poraba teh sredstev še ni opredeljena z izvedbenim načrtom. Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, torej tega programa za leta 2021 do 2027. Hkrati so pri organu v sestavi Ministrstva za finance, to je Uradu RS za okrevanje in odpornost, načrtovane pravice porabe za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost v višini približno 391 milijonov evrov. V okviru subvencij načrtujemo subvencioniranje zasebnih podjetij in zasebnikov ter subvencioniranje javnim podjetjem. Namenjamo jih zlasti razvoju podeželja, ureditvi kmetijskih trgov, izvajanju prometne politike in prestrukturiranju turizma. primerjavi s sprejetim proračunom 2023 se povečujejo sredstva za financiranje ukrepov za obvladovanje energetske krize. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom v predlogu sprememb proračuna 2023

predvidene trende, ki jih narekujejo demografski dejavniki, razmere na trgu dela ter usklajevanje transferov posameznikom in gospodinjstvom, osebno asistenco in socialno varstvene prejemke. V tem sklopu smo načrtovali tudi sredstva za regresiranje prehrane za učence in dijake, subvencioniranje študentske prehrane, financiranje brezplačnega vrtca za družine, ki imajo več otrok v vrtcu, sofinanciranje razvojnih oddelkov v vrtcu, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje prevoza dijakov in študentov ter nezgodno invalidsko zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, prispevke vrhunskim športnikom, subvencioniranje najemnin, sredstva za družinskega pomočnika in rejnine. V strukturi vseh načrtovanih transferov posameznikom in gospodinjstvom največji delež predstavljajo družinski prejemki s starševskimi nadomestili, sledijo transferji za zagotavljanje socialne varnosti, drugi transferji posameznikom, transferji nezaposlenim, štipendije, transferji vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja in boleznine. V okviru tekočih transferov občinam smo največji obseg sredstev načrtovali za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih občine prejemajo skladno z zakonom o finančni razbremenitvi občin. Tako zakon o izvrševanju proračuna določa, da se občinam za namene uravnoteženja razvitosti v proračunskem letu zagotovi sredstva v višini 8 % skupne primerne porabe, preostala sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, sofinanciranje občinskih projektov v Triglavskem narodnem parku, spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb, popravilo gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih, sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občin in delovanja občinskih in samoupravnih narodnih skupnosti, sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti v občinah, regresiranje prevozov učencev zaradi nevarnih zveri ter za program razvoja podeželja. Pri tekočih transferjih v sklade socialnega zavarovanja so za leto 2023 sredstva načrtovana v višini 1,8 milijarde evrov, kar predstavlja 28,5 odstotno rast glede na sprejet proračun leta 2023. Za leto 2024 se načrtovana sredstva zvišujejo še za dodatnih 15,2 % na 2,12 milijarde evrov. V okviru tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja načrtujemo tudi sredstva za financiranje obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obveznosti države do sklada obrtnikov in podjetnikov. V okviru tekočih transferov v javne zavode so vključena sredstva, ki se iz državnega proračuna namenjena za izvajanje javne službe. Tovrstna sredstva pomenijo več kot 15 % vseh odhodkov državnega proračuna, in sicer približno 2,8 milijarde v letu 2023 in enako v v letu 2024. Proračun je razvojno naravnan, kar izhaja tako iz obsega sredstev za investicije in investicijske transfere. Te so za leto 2023 oblikovane v višini 2 milijardi 452 milijonov evrov, kar je največ do zdaj. V letu 2024 pa za investicije in investicijske transfere namenjamo približno 1,8 milijarde evrov. Znižanje sredstev v letu 2024 je predvsem posledica zaključka večletnega finančnega okvira 2014-2020, ta se zaključuje v letu 2023, v katerem bodo sredstva črpana črpana z večjo intenzivnostjo, saj je naš cilj, da se razpoložljiva sredstva v celoti porabijo. V letu 2024 bodo projekti v večji meri podprti s sredstvi sklada iz načrta za okrevanje in odpornost, pa tudi iz novega finančnega okvira 2021 do 2027. Vlada z lastnimi sredstvi in podporo različnih mehanizmov EU podpira predvsem zelene investicije in investicije na področju digitalizacije, s čimer zasleduje zastavljene cilje Evropske unije in cilje iz strategije razvoja Slovenije ter nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. V okviru zelenega prehoda bodo ključni poudarki na področju trajnostne mobilnosti s posodobitvijo izvajanja javnega potniškega prometa, posodabljanju železniške infrastrukture in v še večjem obsegu pri projektih za prehod na obnovljive vire energije. Subvencioniranje javnega prometa in tudi z brezplačnim prevozom za upokojence zasledujemo ne zgolj cilj večje uporabe javnega potniškega prometa in s tem zelene mobilnosti, 11. TRAK: (DAG) – 9.50 (nadaljevanje) temveč tudi prispevamo k večji mobilnosti upokojencev in mladih. S tem sledimo ne le spodbujanju zelenih, temveč tudi socialnih projektov. V letih 2023 in 2024 nadaljujemo z investiranjem na področju prometne infrastrukture, saj pospešeno posodabljamo železniško infrastrukturo, ki bo omogočala večjo trajnostno mobilnost, posledično pa zmanjšala tako izpuste toplogrednih plinov kot tudi povpraševanje po fosilnih gorivih. Ključni projekt ostaja dokončanje železniške povezave Divača-Koper, kjer je predvidena pospešitev projekta v letih 2023-2026. Da bodo učinki te investicije čim višji, se posodablja tudi železniška povezava od Ljubljane do Divače. V sklepni fazi je posodobitev železniške povezave od Ljubljane do avstrijske državne meje. Ker je Ljubljana vozlišče in stičišče različnih koridorjev, ostaja posodobitev ljubljanskega vozlišča prioritetna naloga. Na tem področju je energetska kriza spodbudila povečanje evropskih kohezijskih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. S tem dajemo dodaten pospešek prehodu na obnovljive vire energije in zmanjšujemo odvisnost od fosilnih goriv. Na področju varstva okolja bomo v letu 2023 nadaljevali investicije v oskrbo s pitno vodo in upravljanje odpadnih voda. Njihov cilj je med drugim zagotavljanje zdravega življenjskega okolja in krepitev trajnostnega razvoja. Prav tako bo treba zaradi podnebnih sprememb investirati v projekte upravljanja meteornih voda in saniranje neurejenih odlagališč. Spodbujali bomo tudi velike investicije za večjo produktivnost in konkurenčnost ter trajnostno naravnane investicije z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo dolgoročno omogočili večjo produktivnost, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Pri tem bomo posebno pozornost namenili zagonskim mikro, malim in srednjim podjetjem. Pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja pospešena digitalizacija poteka na vseh družbenih podsistemi, od javne uprave, šolstva, zdravstva, kmetijstva, gozdarstva in gospodarstva. Na področju digitalizacije vzgojno-izobraževalnih zavodov se je v času covida-19 izkazalo, da del teh zavodov, v večini na ruralnih območjih, nima ustreznega dostopa do interneta, večina tudi nima ustrezno urejenega lokalnega računalniškega omrežja. Za izboljšanje stanja sta v proračun vključena projekta, v okviru katerih bo optične povezave za internet po načrtih dobilo 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov, posodobljena pa bodo tudi računalniška omrežja. Do konca leta 2023 se bodo zaključili projekti za izgradnjo gigabitne infrastrukture, s čimer bo odpravljenih okoli 15 tisoč belih lis, s tem bo približno 15 tisoč gospodinjstvom omogočen širokopasovni dostop do interneta. Na področju digitalizacije se izvajajo tudi projekti za digitalno preobrazbo gospodarstva, ki so skladni s strategijo digitalne transformacije gospodarstva in naslavljajo celovito digitalno preobrazbo podjetij oziroma njihovih poslovnih procesov za vključevanje naprednih digitalnih tehnologij. Kombinacija različnih tehnologij je uporabljena za namen zelenega prehoda, zagotavljanja večje energetske učinkovitosti sistemov in tudi za transformacijo klasičnih storitvenih sistemov, kar bo podjetjem omogočilo boljši dostop do trga, vstop na nove trge in rast na teh trgih. Na tem področju so zagotovljena tudi sredstva za zeleni slovenski lokacijski okvir, katerega osnovni namen je nadgradnja in povezava prostorske geoinformacijske infrastrukture na Ministrstvu za okolje in prostor. Cilj tega projekta je predvsem povezati okoljsko in prostorsko podatkovno infrastrukturo z vsemi podsistemi Ministrstva za okolje. V letih 2023 in 2024 so predvideni tudi projekti za digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva. Zadnja zdravstvena kriza je zelo jasno pokazala na pomanjkljivosti zdravstvenega sistema v Sloveniji, zato so investicije v posodobitev zdravstvenega sistema ena od prednostnih nalog te Vlade. V letu 2023 so tako predvidene nujne investicije v celotno zdravstveno mrežo v skupni višini približno 220 milijonov evrov ter digitalizacijo storitev. Izpostavljamo še investicije v Univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor ter energetsko prenovo slovenskih bolnišnic, pospešeno pa se pripravlja dokumentacija za izvedbo investicij v investicijski kliniki v Ljubljani in Mariboru. Spoštovane poslanke in poslanci, predloga proračunov sta pripravljena skrbno, ob sodelovanju zelo širokega števila deležnikov in v dobrobit celotne Slovenije, tako državljank in državljanov kot tudi gospodarstva. Proračuna sta razvojno naravnana, hkrati pa dopuščata prostor za ukrepanje Vlade v primeru dodatne zaostritve že zdaj zahtevnih razmer. Na delovnih telesih vam želim konstruktivno razpravo in upam, da boste čez dober mesec dni lahko oba proračuna skupaj z Zakonom o njunem izvrševanju in krovnim fiskalnim okvirom potrdili. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod minister za finance. S tem je predstavitev proračunskega memoranduma 2023/2024 predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 ter predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2024 končana. predsedniku Vlade doktor Robertu Golobu in ministru za finance Klemnu Boštjančiču se zahvaljujem za predstavitvi. Z današnjo predstavitvijo prične teči rok za vlaganje amandmajev Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Poslanke in poslanci, poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in Vlada lahko amandmaje k predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 vložijo najkasneje 3 dni pred sejo Državnega zbora, na kateri bo predlog sprememb proračuna obravnavan. K predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2024 pa lahko poslanke in poslanci, poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa amandmaje vlagajo do vključno

telo obravnaval Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev, enotno uporabo zakonodaje, ki se nanaša na volilne in referendumske postopke, za zagotavljanje javnosti, integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela komisije ter poštenostjo izvedbe volitev ter referendumov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V zvezi s predlogom priporočila je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. In za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, mag. Branku Grimsu. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav!

Ko gre za uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice, gre za uresničevanje ustavne pravice, kajti ta pravica je izrecno zapisana v Ustavi, saj gre za temelj demokratične ureditve. Zaradi tega je izvedba volilnih opravil izjemno pomembna in volitve je potrebno izvesti tako, da nanje ne pade nikakršna senca dvoma, kar velja za celoten potek volilnih opravil. Zadnje volitve sta zaznamovala dva dogodka, ki vsekakor mečeta temno senco na izvedbo volitev v tehničnem in pa pravnem smislu, ko gre za spoštovanje teh norm, o katerih danes tukaj govorimo, tudi ustavnih načel. Prvi je bil prepozno natisnjen volilni material in pa potem še prepozno poslan, zaradi česar so mnogi Slovenke in Slovenci v tujini volilni

Osebno odgovoren za to je tisti, ki je vodil pač službo Državne volilne komisije, to je gospod Vučko. On je kasneje to poskušal prevaliti na druge, vendar senca ostaja. Ko gre - še enkrat poudarjam - za uresničevanje volilne pravice, se moramo zavedati, da ima vsak državljan, vsaka državljanka, ki je polnoletna in mu ni odvzeta pač pravica to pravico po sami Ustavi in nihče nima kakorkoli pravice posegati vanjo, še več. Država je dolžna zagotoviti vsakomur, ne glede na to, ali se nahaja znotraj meja Republike Slovenije ali pa nekje v tujini, možnost, da jo lahko dejansko izkoristi, to je dolžnost vseh, ki v tem postopku sodelujejo. V danem primeru je bila ta očitno kršena. Že to samo po sebi bi moralo v normalni državi zadoščati, da se pokliče vse, ki so pri tem bili neposredno udeleženi, predvsem pa osebo, ki je za to odgovorna, na odgovornost. Odgovornost bi tu morala biti glavna beseda. Toda zgodba z volitvami se je, potem še nadaljevala. Razglašeni so bili takrat še neuradni rezultati volitev in ti so veljali skoraj dva tedna, do trenutka, ko je naslednji dan bil na vrsti podpis predsednika države o razglasitvi volilnih izidov. Takrat pa so se iznenada premislili in ugotovili, da je za kar 6 razglašeno izvoljenih poslancev objavljen napačen rezultat. Bili so iz različnih strank: iz SDS, Svobode, Levice in tako naprej in da se pač tisti, ki so že urejali stvari v službi, ki so že urejali stvari doma se pripravljali na novo dolžnost pri opravljanju funkcije niso izvoljeni, nekateri drugi pa so. To je šlamastika. Kdor pozna volilni sistem, kdor ve, da imamo normalni, navadni Dontov sistem, ve, da ta Dontov sistem, njegov izračun poteka na osnovi najbolj preprostih matematičnih operacij. Sama razdelitev količnikov se deli s številom od ena do števila mest, vsak rezultat postavi po velikosti v stolpec in potem po šteje, kolikokrat se posamezna stranka pojavi v tem stolpcu tako v resnici poteka Dont in potem razdelitev po znotraj posameznih list po volilnih enotah po doseženem odstotku znotraj volilnih okrajev znova po doseženem odstotku v volilnem okraju, zaradi njihove različne velikosti, da se to kompenzira in na koncu se pač preračuna ostanke spet po velikostnem redu. Preprosta operacija. Zanimivo pa je, da je služba potem, ko je ugotovila napako razglasila: »Ja, da bi bili potrebni meseci časa, če bi to računali na roke.« Ustavni pravnik dr. Toplak je ta izračun opravil v nekaj urah pa sploh ni specialist za matematiko ali pa za to volilno aritmetiko, ampak ta izračun, še enkrat poudarjam, je zelo, zelo enostaven in obsega samo osnovne matematične operacije. Iz vsega tega sledi, da je to, kar se je zgodilo nedopustno, je sramota, šlamastika in spet bi moral za to nekdo odgovarjati, vendar do tega trenutka ni, še več. Pri pregledu dela Državne volilne komisije se je izkazalo, da pri njej prihaja do velikih napak tudi znotraj pač same službe, in sicer z vidika delovno pravne zakonodaje, do šikaniranja, do hudih postopkovnih napak. Ko smo o tem govorili na odboru, je bilo zanimivo, kako je prihajalo do posmehovanja, ampak gospe in gospodje, to ni bila ugotovitev nekoga, ki bi to ocenjeval politično, ampak je to ugotovitev inšpekcije, delovno pravne inšpekcije, ki je pregledala

Zadnja stvar, ki bi morala vse skrbeti, kolikor bi šle seveda zadeve tako, kot bi morale, je vprašanje javnosti dela. Tudi pri zadnjih volitvah se je najprej postavilo vprašanje, zakaj ne bi kar lepo dovolili skenirane oziroma potem objave posameznih zapisnikov, seveda potem, ko so podpisani in potrjeni, ko so dokončno sprejeti. Potem je bilo to zavrnjeno, potem se je reklo, da bi samo povzetke, te razglase, no, in potem je bilo še to zavrnjeno. In potem se človek vpraša, kaj se v resnici skriva. In da ne gre spet samo za pomislek opozicije, kot se je poskušalo banalizirati zgodbo na odboru, naj vas opozorim, da je gospod Anton Gašper Frantar, nekdanji predsednik Državne volilne komisije in ugleden pravnik, sam že pred dvemi leti opozarjal na te, na mejne službe pač Državne volilne komisije, jim nasprotoval in opozarjal, da samo upa, da ne bo pač oziroma »Upam, da izgona medijev iz Državne volilne komisije ne bo,« če citiram točno njegove besede. To vsekakor postavlja pod vprašaj, zakaj tak odnos in zakaj se vse te stvari skriva. Na vsej tej osnovi so bili že storjeni koraki, in sicer je eden od članov Državne volilne komisije predlagal, da zaradi nevestnega, nepravilnega dela ter zanemarjanja in malomarnega opravljanja svojih dolžnosti pri vodenju službe Državne volilne komisije s tem, ko ni izvedel tehničnih nalog za pravilno objavo začasnih in delnih izidov volitev v Državni zbor, s čimer je Državni volilni komisiji nastala nepopravljiva škoda zaradi padca zaupanja v to institucijo, kar je nesporno dejstvo, zaradi malomarnega opravljanja svojih dolžnosti, zaradi česar je pri tisku glasovnic za volitve v Državni zbor prišlo do štiridnevne zamude, kar je posledično pomenilo, da so bile glasovnice v tujino poslane kasneje in je bila s tem posledično onemogočeno glasovanje po pošti iz tujine večjemu številu volilnih upravičencev, hkrati pa tudi zaradi nezakonitosti v postopku izredne odpovedi službe Državne volilne komisije, na katero je preložil svojo odgovornost za nastalo zamudo zaradi malomarnega opravljanja svoje dolžnosti s tem, ko je spregledal elektronsko sporočilo predstavnika liste s pripombo oblikovanja glasovnic in zaradi delovanja v z Zakonom o volitvah v Državni zbor s tem, ko je posegel v pristojnost Državne volilne komisije tako, da o prejetih podpisih podpore poslancev za kandidacijske liste ni obvestil Državne volilne komisije in je brez odločitve državne volilne komisije sam potrdil, katere liste kandidatov kandidirajo s podpisi najmanj treh poslancev predlagal razrešitev vodje službe, vendar je večina odločila potem tako, da je to zavrnila, iz vsega tega smo v Poslanski skupini SDS predlagali, da bi sprejeli dve priporočili. In sicer prvi, da bi priporočili Vladi Republike Slovenije, da pripravi in sprejme takšne rešitve volilne zakonodaje, s katerim se bo povečal nadzor nad delom Državne volilne komisije, ki izvaja volilna in referendumska opravila, zagotovilo enakost položaja v volilnih in referendumskih postopkih ter zakonitost, nepristranskost in objektivnost dela Državne volilne komisije ter s tem poštenost izvedbe volitev ter referendumov, da ne bi bilo nobenega pač suma nepravilnosti, nobenega tovrstnega madeža več. To bi moralo biti ja samoumevno, če bi bila Slovenija zares demokratična država. In potem drugo priporočilo, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da pripravi in predlaga v sprejem takšne rešitve, ki bodo uveljavile odgovornost članov Državne volilne komisije in službe Državne volilne komisije v primerih, ko prihaja do množičnih nepravilnosti pri volilnih opravilih, malomarnega in nevestnega opravljanja dolžnosti pri vodenju službe Državne volilne komisije ter s tem nepopravljive škode zaradi padca zaupanja v institucijo. Tudi to bi moralo biti v normalni demokratični državi samoumevno, toda vladajoča koalicija se je najprej na seji norčevala, potem pa je obe priporočili zavrnila. Človek se vpraša zakaj. Če je kdo ob tem pomislil na tiste znane besede iz zgodovine, da ni pomembno, kdo in kako glasuje, pomembno je, kdo šteje glasove. Josip Visarijonovič Stalin, veliki vzornik nekaterih socialistov, je to izjavil, potem spoštujem njegovo mnenje. Vsekakor pa to, kar se dogaja, odpira veliko vprašanje, kako je s pripravljenostjo te službe, da v celoti in dosledno izvršuje zakonodajo, ki ureja volitve, ki ureja referendume ter skrbi za brezhibno in pravilno izvedbo volitev. Da je tu nekaj hudo narobe, dodatno prepričuje dejstvo, da je zdaj že tretja uslužbenka te službe zapustila službo zaradi razlogov, ki so bili predstavljeni s strani ene od teh uslužbenk tudi v intervjuju; ta intervju veliko pove o metodah dela, ki so nesprejemljive. Dejstvo pa je, da je to potrdilo, pravilnost teh navedb, tudi inšpekcijsko telo, se pravi, delovnopravna inšpekcija, ki je pregledala poslovanje in izrekla ukrep. Da je prišlo do napak pri pošiljanju glasovnic, je nesporno dejstvo. Da je prišlo do napak nedopustne razglasitve napačnih delnih rezultatov in potem se je to pustilo dva tedna, je tudi dejstvo. In da se je napako popravilo v zadnjem hipu. Kaj bi bilo, če se tega ne bi opazilo. Vse to pove, da služba, taka kot je, ne opravlja svojega dela. Da Državna volilna komisija očitno v teh razmerah ne more popolnoma opravljati svojega dela in da je iz tega razloga vprašanje izvedbe volitev in referendumov v Sloveniji pod vprašajem. Javnost dela v tem primeru je nujna, je pogoj in temelj nadzora. Zaradi tega so kakršnekoli tendence, da se javnost izključuje iz dela volilnih organov, nesprejemljive, saj je to edini način, da se poveča zaupanje v volitve in s tem zaupanje v celoten sistem. Da bi lahko vse to dosegli, pa bi morali ta mesta prevzeti, očitno, ljudje, ki bodo nalogi strokovno dorasli in seveda dorasli tudi po svojih etičnih in strokovnih normah, ki bodo to službo izvajali na način, ki bo v korist Sloveniji, v korist zaupanju v volitve in ki bodo imeli enaka merila za vse. In za to v resnici gre. Žal so bila ta priporočila na odboru zavrnjena, zato o njih ne bomo odločali. Toda problem, pa če se vladajoča koalicija še tako nojevsko

Predlog priporočila je na 5. nujni seji, 5. oktobra 2022, kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora Terezi Novak. TEREZA Spoštovani kolegice in kolegi! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 10. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev, enotno uporabo zakonodaje, ki se nanaša na volilne in referendumske postopke, za zagotavljanje javnosti, integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela komisije ter poštenostjo izvedbe volitev ter referendumov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Na seji odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za javno upravo in Zakonodajno-pravne službe. Članice in člani odbora so kot gradivo za sejo imeli na voljo predlog priporočila, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Vlade, pojasnilo predsednika Državne volilne komisije in opravičilo s pojasnilom direktorja službe Državne volilne komisije. poslovniškem roku sta bila vložena dva amandmaja Poslanske skupine SDS k naslovu in k 1. točki predloga priporočila, ki sta upoštevala pripombe Zakonodajno-pravne službe. Dopolnilno obrazložitev k predlogu priporočila je v imenu predlagatelja podal poslanec mag. Branko Grims. Izpostavil je, da so volitve eden od temeljev

ki so ostale nepojasnjene in za katere bi nekdo moral prevzeti odgovornost. V zvezi s tem je izpostavil po mnenju predlagatelja nedopustne zamude pri pošiljanju glasovnic v tujino. Zaradi navedenega predlagatelj predloga priporočila v dveh točkah priporočajo Vladi, da pripravi in sprejme takšne rešitve volilne zakonodaje, s katerimi se bo povečal nadzor nad delom DVK, zagotovilo enakost položaja v volilnih in referendumskih postopkih ter zakonitost, nepristranskost in objektivnost njenega dela. Vladi še priporočajo, da pripravi in predlaga v sprejem takšne rešitve, ki bodo uveljavljale odgovornost članov DVK in službe v primerih, ko prihaja do množičnih nepravilnosti pri volilnih opravilih ter malomarnega in nevestnega opravljanja dolžnosti pri vodenju služb. Predstavnik Ministrstva za javno upravo, državni sekretar, Jure Trbič je v daljši predstavitvi pisnega mnenja Vlade, ki predloga priporočila ne podpira med drugim izpostavil, da v Republiki Sloveniji pravni okvir za neodvisno, nepristransko in javno delovanje Centralne volilne komisije določa Ustava, Zakon o volitvah v Državni zbor in drugi zakoni ter predpisi s področja volilne zakonodaje. Podobno je podrobneje opisal kako omenjeni predpisi urejajo sestavo in imenovanje članov DVK, položaj in naloge službe, ureditev nadzora nad delom volilnih komisij in zagotavljajo pluralnost sestave volilnih komisij. Izpostavil je tudi, da je služba po zadnjih državnozborskih volitvah pristojnemu ministrstvu posredovala svoje predloge za spremembe in dopolnitve volilne zakonodaje, zaradi nadaljnjega izboljša izboljšanja volilnih procesov. V skladu z navedenim bo Vlada predloge proučila in pripravila ustrezne zakonodajne rešitve, če se bo izkazalo, da so te potrebne. V razpravi so poslanci iz vrst predlagatelja izrazili podporo predlogu priporočila in poudarili, da so bile nekatere napake pri izvedbi volitev po njihovem mnenju nedopustne. Poslanke koalicijskih poslanskih skupin pa so v svojih razpravah poudarile, da je glavni razlog predlagatelja za vložen predlog priporočila poskus ustvarjanja dvoma o legitimnosti volitev v javnosti zaradi nezadovoljstva z volilnim izidom. Izpostavile so, da vsi postopki res niso bili izvedeni optimalni, vendar to ni razlog, da bi se podvomilo v legitimnost rezultatov. V zvezi s tem je bilo še poudarjeno, da je direktor službe v preteklosti večkrat opozoril, da so roki za nekatera volilna opravila kratki in zato predstavljajo težavo pri njihovi pravočasni izvedbi. Glede napake pri izračunavanju mandatov pa je bilo poudarjeno, da obstaja zakonsko določen rok, v katerem so rezultati neuradni in se kot taki lahko še spremenijo, saj se v tem času večkrat obdelajo, preračunavajo in šele nato dokončno potrdijo. Po razpravi je odbor glasoval o amandmajih Poslanske skupine SDS k naslovu in k 1. točki predloga in ju ni sprejel. Odbor je nato na podlagi 171. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval še o obeh točkah predloga priporočila skupaj in ju ni sprejel. Obravnava predloga priporočila Vladi Republike Slovenije je bila s tem na matičnem delovnem telesu končana. Hvala. Hvala lepa za obrazložitev mnenja. Dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju z Ministrstva za javno upravo, Juretu Trbiču. Izvolite.

hvala za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci! Državni zbor Republike Slovenije je že 30 let nazaj torej leta 92 sprejel predpise, ki zagotavljajo zakonitost volitev in uveljavljanje tudi morebitne odgovornosti članov takrat še republiške in danes državne volilne komisije ali tudi direktorja službe Državne volilne komisije, s čimer se zagotavlja tako enakost položajev v volilnih in referendumskih postopkih kot tudi zakonitost, nepristranskost in objektivnost dela Državne volilne komisije ter s tem poštenost izvedbe volitev ter referendumom v Republiki Sloveniji.

S tako večino je bil sprejet Zakon o volitvah v Državni zbor in njegove spremembe in dopolnitve, ki predstavljajo zakonsko podlago na podlagi katere so Državna volilna komisija in drugi volilni organi izvedli vse dosedanje državnozborske volitve na demokratičen, zakonit in pošten način. Mednarodne standarde za delovanje tako imenovanih centralnih volilnih komisij je postavila Beneška komisija Sveta Evrope v kodeksu volilnih zadev. Z vsebinskega vidika ta kodeks združuje načela dobre prakse in pravila, ki izvirajo iz volilnih ureditev posameznih držav članic Sveta Evrope in iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Po mnenju Beneške komisije pa so temeljna za zagotovitev demokratičnih in poštenih volitev. Kodeks volilnih zadev v okviru procesnih garancij poudarja, da mora biti centralni volilni organ, ki je zadolžen za organizacijo volitev, neodvisen in nepristranski. Nadalje kodeks določa, da mora biti centralna volilna komisija trajne narave. Sestavljati jo mora vsaj en član, ki je sodnik ter predstavniki političnih strank, ki so v Državnem zboru oziroma so dosegle nek določen odstotek glasov na volitvah. Nadalje določa kodeks, da morajo biti politične stranke enakopravno zastopane v volilnih komisijah oziroma imeti možnost nadzorovanja dela takega nepristranskega organa in iz razlogov zagotavljanja neodvisnosti članov volilnih komisij ni sprejemljiv diskrecijski odpoklic. Dopusten pa je odpoklic iz disciplinskih razlogov, pri čemer morajo biti seveda razlogi jasno in restriktivno določeni v samem zakonu. Za nepristransko in neodvisno delo je poleg sestave Centralne volilne komisije pomemben tudi njen način delovanja. Kot izhaja iz kodeksa, morajo biti seje Centralne volilne komisije transparentne, odprte za vse, vključno z mediji. V Republiki Sloveniji pravni okvir za neodvisno in nepristransko in javno delovanje Centralne volilne komisije določajo, kot že omenjena Ustava Republike Slovenije, Zakon o volitvah v Državni zbor in drugi zakoni ter predpisi s področja volilne zakonodaje. Med organi, ki v Sloveniji skrbijo za zakonito in pošteno izvedbo volitev igra glavno vlogo Državna volilna komisija. Zakon o volitvah v Državni zbor določa, da Državna volilna komisija v sklopu svojih nalog med drugim skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke, da imenuje člane in usklajuje delo volilnih komisij, volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter da daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje, nadzoruje njihovo delo ter določa enotne standarde za volilno gradivo in določa tudi druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil. Skladno z mednarodnimi standardi iz omenjenega kodeksa volilnih opravil Zakon o volitvah v državni zbor določa tudi sestavo in imenovanje državne volilne komisije. To imenuje državni zbor. Sestavljajo pa jo predsednik, pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika državne volilne komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika Vrhovnega sodišča, dva člana in dva namestnika članov Državne volilne komisije se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov, trije člani in njih namestniki pa se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank. Zakon še določa, da strokovne, administrativne in tehnične naloge za Državno volilno komisijo opravlja služba, ki jo vodi direktor, ki ga za mandatno obdobje 5 let imenuje sama komisija. Na podlagi zakona je bil sprejet Poslovnik Državne volilne komisije, ki ureja poslovanje le-te. Celotno 5. poglavje poslovnika je namenjeno zagotavljanju javnosti dela Državne volilne komisije. 41. člen poslovnika določa, da komisija posveča posebno pozornost rednemu, celovitemu in objektivnemu obveščanju tako splošne kot strokovne javnosti o svojem delu, 18. TRAK: (SB) upošteva tudi varovanje integritete organa, interese postopkov pred komisijo in pred drugimi pristojnimi organi ter dostojanstvo in pravice oseb v postopkih Državne volilne komisije. 43. člen določa, da so seje javne in skladno z Zakonom o volitvah v državni zbor in poslovnikom komisije na svojih spletnih straneh ta objavlja tudi sklice sej in zapisnike. Poslovnik določa še pogoje za izvedbo seje ali dela seje brez navzočnosti javnosti, pri čemer se v tem primeru pripravi zapisnik, v katerem se povzame tudi razprave članov. Poslovnik še določa, da so akreditirani opazovalci lahko navzoči na seji in spremljajo delo komisije, nimajo pa pravice do razprave, prav tako imajo predstavniki medijev pravico biti navzoči na javnih sejah ter obveščati javnost o njenem delu. Dodatno še določa poslovnik, da imajo predstavniki liste kandidatov ali kandidature oziroma predstavnik zahteve za referendum ima tudi biti pravico navzočnost pri delu Državno-volilne komisije, spremljati in nadzirati njeno delo in prav ta oseba lahko tudi med sejo opozori predsedujočega na nepravilnosti pri delu te komisije. Glede nadzora nad delom volilnih komisij in nad volitvami Zakon o volitvah v Državni zbor ureja varstvo volilne pravice v 12. poglavju, v prvi vrsti je tu določeno sodno varstvo. Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pa ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov pravico do pritožbe na Državni zbor. Pritožba zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, se lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije Državnega zbora, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev v Državni zbor, le-ta odloča tudi o pritožbi o potrditvi poslanskih mandatov. V zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami gre ugotoviti, da je Mandatno-volilna komisija dne 13. maja soglasno, s 16. glasovi za in nobenim proti sprejela sklep, s katerim je predlagala Državnemu zboru, da se potrdijo mandati vsem poslankam in poslancem Državnega zbora izvoljenim na volitvah 24. aprila letos. Istega dne je Državni zbor tudi potrdil poslanske mandate vsem 90. poslancem in poslankam. Dodaten nadzor nad samo izvedbo volitev je zagotovljen znotraj volilnih komisij in odborov, kamor skladno z zakonodajo politične stranke imenujejo svoje kandidate. Pluralna sestava volilnih odborov in volilnih komisij je ena izmed ključnih varovalk, ki zagotavljajo zakonitost in poštenost volitev. Pluralna sestava volilnih odborov tako odpravlja kakršenkoli dvom o legitimnosti načina izvedbe in izida glasovanja na posameznem volišču. Poleg tega se s takšno sestavo zagotavlja dodaten nadzor, saj se predstavniki političnih strank v volilnem odboru medsebojno nadzorujejo pri sami izvedbi volite. Politične stranke pa imajo na voljo še različne vzvode, ki jim jih omogoča zakon lahko imenujejo zaupnike, ki nadzirajo delo volilnih odborov in okrajnih volilnih komisij, lahko imenujejo predstavnike, da nadzirajo delo volilnih komisij, vse to povečuje legitimnost volitev in obenem zmanjšuje možnost kakršnihkoli nepravilnosti. Pri delu volilnih odborov in okrajnih volilnih komisij so lahko navzoči tako zaupniki list kandidatov, pa tudi opazovalci, različni predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja. Le ti so lahko navzoči tudi pri štetju glasov. Glede odgovornosti predsednika in članov komisij zakon določa pogoje pod katerimi je dopustna predčasna razrešitev s strani Državnega zbora, med drugim tudi zaradi nevestnega opravljanja funkcije. 37. člen Zakona o volitvah v Državni zbor namreč določa, da se za postopek izbire, imenovanja in razrešitve direktorja službe DVK smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne uslužbence in se nanašajo na generalne direktorje direktoratov, razen določb, ki omogočajo razrešitev iz nekrivdnih razlogov. Poleg tega tudi 14. člen poslovnika komisije v petem odstavku določa pogoje, pod katerimi je lahko direktor predčasno razrešen,

komisiji škodo, ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale motnje pri delovanju same komisije. Podpisniki pri argumentaciji sklica izredne seje predstavljajo okoliščine, ki se bolj kot na Državno volilno komisijo nanašajo na njeno službo, in že sami navajajo, da je Državna volilna komisija očitane kršitve v zvezi z zahtevo za razrešitev direktorja že obravnavala na 37. seji 21. julija letos. Direktor službe Državne volilne komisije za svoje delo odgovarja le tej in ta je zahtevo za razrešitev skladno s pravili poslovnika z večino glasov zavrnila. Vlada Republike Slovenije, na tem mestu še enkrat poudarja, da sorazmerna zastopanost političnih strank v članstvu Državne volilne komisije kot tudi v drugih volilnih organih poleg nadzora nad delom volilnih komisij, ki ga izvaja Državni zbor in z zakonsko ureditvijo v varstvu volilne pravice, že sama po sebi zagotavlja dodaten nadzor nad zakonitostjo in objektivnostjo delovanja Državne volilne komisije. Zato Vlada ne vidi potrebe po uzakonitvi dodatnega nadzora nad delom te komisije. Nasprotno, če podpisniki menijo, da gre Državni volilni komisiji očitani očitati nezakonito, neobjektivno ali nevestno opravljanje funkcije, jim že sedanji zakonski okvir daje dovolj podlage za uveljavljanje odgovornosti članov komisije. Torej, ker ima Republika Slovenija pravni okvir, ki vse od leta 1992 že omogoča zakonite, neodvisne in objektivne izvedbe volitev in volilnih rezultatov ter zakonsko urejeno uveljavljanje odgovornosti članov Državne volilne komisije, saj jih lahko Državni zbor ob zakonsko ugotovljenih kršitvah razreši. Vlada, menimo, da sta tako sklic izredne seje kot priporočilo podpisnikov neutemeljena. Naj omenim še, da kot izhaja iz poročila ameriškega State Departmenta o položaju človekovih pravic po svetu za leto 2021, se volilni proces v Sloveniji ocenjuje kot odprt in svoboden. O tem, da so bile tudi zadnje volitve izvedene pregledno, pošteno in zakonito, so se lahko prepričali tudi mednarodni opazovalci. Med njimi je bila tudi ocenjevalna misija Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice. V zvezi z državnozborskimi volitvami letos so že pred volitvami izdali kratko preliminarno poročilo. Iz navedenega izhaja, da vse priprave, ki jih vodi Državna volilna komisija, predvideno potekajo kot predvideno in skladno s predpisi. Torej ne glede na navedeno Vlada poudarja, da se je služba Državne volilne komisije po volitvah obrnila na pristojno ministrstvo in posredovala svoje predloge za spremembe in dopolnitve volilne zakonodaje zaradi nadaljnjega izboljšanja volilnih procesov. Ravnanje in predlogi predlagatelja po oceni Vlade želijo v javnosti vzbuditi dvom v pravilnost volitev in postavljajo že vnaprej pod vprašaj rezultat predsedniških in lokalnih volitev ter nenazadnje referendumov, kljub temu, da so bile vse dosedanje volitve 30 let in referendumi izvedeni na podlagi te iste zakonodaje. Glede na navedeno Vlada priporočil, ki so jih predlagali podpisniki, ne podpira. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega Teodor Uranič. Izvolite. Spoštovani! Ko človek prebira zahtevo za sklic današnje izredne seje Državnega zbora, dobi občutek, da se največja opozicijska stranka še danes ni sprijaznila z izidom letošnjih volitev v Državni zbor in posledično s sestopom z oblasti. Pravzaprav gre že za stalno prakso stranke SDS, da vsakokratne volitve, na katerih jim rezultat ni po godu, označi za nepoštene in nezakonite. Dejstvo je, in to je treba poudariti, da so volitve bile legitimne. Volivke in volivci so odločili in s prepričljivo večino pokazali, da imajo dovolj demontaže demokracije in pravne države. Slovenija se trenutno sooča z energetsko krizo in draginjo, ki je v stisko pahnila že marsikaterega državljana, zato se tako Vlada kot koalicija namesto z raznimi populizmi in razvajanjem državljank in državljanov ukvarjata z bolj resnimi težavami. Kajti to, o čemer danes govorimo, ni nič drugega kot populističen poskus izpodbijanja legitimnosti najvišjemu volilnemu organu v državi. Očitki, navedeni v zahtevi za sklic današnje seje so identični tistim, ki so bili vsebovani v predlogu za razrešitev direktorja službe DVK. Predlog je bil podan s strani enega izmed članov komisije, ki mimogrede. spada v kvoto SDS. Direktor je na predlog razrešitve podal odgovor, v katerem je temeljito pojasnil vse okoliščine. Komisija je na to o predlogu tudi odločala in ga na povsem legitimen način z dvema glasovoma za in štirimi proti zavrnila. Če se dotaknem izračuna poslanskih mandatov. Dejstvo je, da je bila javnost sprva seznanjena z napačnimi izračuni poslanskih mandatov. Temu nihče ne oporeka, temu nikdar ni oporekal niti direktor družbe DVK, vendar je treba opozoriti, da so bili napačni izračuni posledica računalniške napake in da so bili rezultati v tisti fazi še neuradni dokler jih DVK ne potrdi s sprejetjem zapisnika o ugotovitvi izida volitev so rezultati volitev delni oziroma neuradni. Napaka v izračunu mandatov je bila pravočasno ugotovljena in odpravljena tudi, zaradi skrbnosti direktorja službe. Po ugotovljenih nepravilnostih so se opravili dodatni izračuni in na koncu je DVK potrdila pravilen izračun poslanskih mandatov. Uraden izid volitev je bil torej pravilen in to je tisto, kar na koncu šteje. Tudi ob prepoznem pošiljanju volilnega gradiva je bilo že veliko povedanega in pojasnjenega. Težave, s katerimi se DVK sooča ob pošiljanju gradiva v tujino so sistemske narave in moramo priznati, da direktor že nekaj let vztrajno opozarja, da so nekateri zakonsko določeni roki prekratki. Letošnje državnozborske volitve so sovpadale s časom praznikov in dopustov, kar je prineslo še dodatne težave, kljub temu pa DVK ni prejela nobene uradne pritožbe, zaradi prepozno dospelih glasovnic, s čimer zavajajo predlagatelji. DVK je samostojen in neodvisen državni organ, ki skrbi za zakonitost in enotno uporabo določb volilnih zakonov ter predstavlja vrh hierarhije volilnih organov. Nedopustno je, da skuša opozicijska stranka v času, ko imamo pred vrati troje volitev in, kot kaže, prav toliko referendumov, zasejati dvom v zakonitost in nepristranskost dela najvišjega volilnega organa v državi. Pravni okvir za neodvisno in nepristransko delovanje najvišjega volilnega organa v Republiki Sloveniji urejajo Ustava, Zakon o volitvah v Državni zbor in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. Zaradi nepravilnosti v volilnih postopkih je zakonsko urejeno sodno varstvo volilne pravice, dodatno varovalko omogoča tudi pluralna sestava DVK. Zakon, ki se v skladu z Ustavo sprejme z dvotretjinsko večino, določa, da člane DVK imenuje Državni zbor, pri tem pa mora biti ustrezno upoštevana sorazmerna zastopanost političnih strank. Pod črto lahko sklenemo, da imamo v Sloveniji ustrezen pravni okvir, skladen z mednarodnimi standardi, ki omogoča zakonite, neodvisne in demokratične volitve. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da so predlagana priporočila Vladi neutemeljena, zato smo jih na seji matičnega delovnega telesa tudi zavrnili. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. V njenem imenu kolega Janez Magyar. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani predstavniki Vlade lepo pozdravljeni! Spoštovani kolegice in kolegi! Letošnje leto je super volilno leto. Aprila so bile parlamentarne volitve, pred nami so predsedniške volitve, volitve v Državni svet, referendumi, zato je potreba o razpravi o vprašanju zakonitosti in pravilnosti delovanja službe Državne volilne komisije,

Državna volilna komisija ima svojega predsednika in direktorja, ki bi moral delo organizirati na način, da ne prihaja do neskladnosti v postopkih. Za organizacijo dela DVK neposredno odgovarja vodstvo službe DVK. Volitve so v praznik demokracije, so eden od temeljev demokracije in zaradi tega je vse, kar je v zvezi z volitvami, izjemno občutljivo. Volitve naj bi bile vedno neposredne in poštene. Ker so volitve eden od temeljev demokracije, je za to potrebna še toliko večja pozornost, ker vsak glas odloča, vsaka glasovnica je pomembna. Glede Državne volilne komisije je bilo v zadnjem času zelo veliko polemik, zelo veliko opozoril, predvsem iz tujine, in sicer o njenem nevestnem in neustreznem delu. Najhujše, kar se je zgodilo, je bilo pošiljanje glasovnic v tujino. Prišlo je do zelo velikega zaostanka, kar verjetno vsi dobro poznate. Tukaj ni šlo za to, da nekaj posameznikov ne bi pravočasno prejelo gradiva, ampak je bilo to na tisoče tovrstnih primerov. Mnogi, ki so hoteli glasovati v tujini, kjer je to njihova ustavna pravica, ko govorimo o uresničevanju aktivne in pasivne volilne pravice, gre za uresničevanje ustavne pravice, gradivo so prejeli šele po dnevu glasovanja, kar pomeni, da je bilo njihovo zaupanje v pravno državo in Ustavo Republike Slovenije s strani odgovornega v službi Državne volilne komisije izigrano, saj, kot sem povedal, svoje ustavne pravice niso mogli uresničiti. Prepozno tiskanje glasovnic z večdnevno zamudo, pa potem absolutno prepozno pošiljanje glasovnic v tujino, pri tem direktor DVK odgovornost za to poskušal zvaliti na Pošto Slovenije. Pošta Slovenije je dokazala, da je svoj del naloge, kar se tiče logistike, odigrala vzorno, nasprotno, služba Državne volilne komisije, njen direktor in odgovorni ni opravila svoje naloge, svoje organizacijske nesposobnosti pa želi prenesti na druge. Drugi del je malomarnost pri opravljanju svojega dela, kar se je videlo pri tem, da nekatera sporočila, tudi elektronska, ki so bila posredovana v zvezi z volilnimi gradivi s strani predstavnikov list, ki so delovale na volitvah, služba DVK niti pogledala ni. Kasneje je izjavil, da jih je spregledal, nanašale so se pa na verodostojnost in pravilnost objave volilnega materiala oziroma logotipov in pa vse ostalega gradiva, ki je bilo povezano na volitve. To je nedopustno in že to bi moral biti sam po sebi razlog za odgovornost. Dejstvo je tudi, da je v zadnjem času prišlo v javnost pričevanje o zlorabah znotraj, nadlegovanju, o šikaniranju znotraj službe Državne volilne komisije in da so omenjeno službo zapustile ključne osebe, zadnja 1. 10. 2022, kar je še dodatno opozorilo in razlog za skrb v službi Državne volilne komisije, ki skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb volilnih zakonov, kot je bilo predstavljeno, ki se nanašajo na volilne postopke. Stvari tam niso take, kot bi morale biti. In še katastrofalne nelogičnosti pri izračunih mandatov poslancev za Državni zbor Republike Slovenije. Spoštovani, govorimo o volitvah, da o volitvah poslancev v Državni zbor pri takšnih zadevah ne moreš reči, ja, bile so manjše napake. Volitve niso vsakdanje opravilo, od njih se pričakuje učinkovita organiziranost, kar je na državnozborskih volitvah primanjkovalo. Nobenega zagotovila ni, da se te nepravilnosti ne bodo ponovile s tem vodstvom. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je trdil, da bi ročni izračun mandatov vzel nekaj sto ljudi in nekaj mesecev, a dokazuje, da jih je pisalom in kalkulatorjem ena oseba lahko izračunala v treh urah. Državna volilna komisija pod vodstvom predsednika Petra Goloba in direktorja Dušana Vučka je v ravnosti sporočila en seznam volilnih izvoljenih poslancev, dva tedna po volitvah pa seznam spremenila s šestimi novimi imeni poslancev. Predsednik DVK je v soboto v predsedniški palači napako pri izračunu šestih poslancev opravičeval s sklicevanjem na računalniško napako, možnost ročnega izračuna mandatov pa je zavrnil z navajanjem izjave profesorja matematike, ki naj bi za tak izračun potreboval kar nekaj sto ljudi in nekaj mesecev. Jurij Toplak, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, je doktor ustavnega prava, je na YouTube objavil video, v katerem je pravilno izračunal mandate v manj kot treh urah. »Vzel sem list papirja, pisalo in nastavim kalkulator ter v njem v manj kot treh urah ročno in pravilno izračunal mandate,« je pojasnil, česar Državna volilna komisija ni bila sposobna narediti od 24. aprila pa do sobote, 9. maja, le en dan, preden je predsednik podpisal ukaz o tem, da so bili rezultati legitimni in veljavni. Predsednik DVK je ljudstvu posedoval nepojmljive neresnice. Niti ni pomembno, ali je postopke izračuna poznal in zavestno zavajal ali pa postopkov s svojega področja dela ne pozna in ne ve, o čem govori. Eden od članov komisije je podal predlog za razrešitev direktorja službe Državne volilne komisije, vendar ga večina članov Državne volilne komisije zavrnilo. Očitki v predlogu za razrešitev so bili zaradi nevestnega, nepravilnega dela ter zanemarjanja in malomarnega opravljanja svojih dolžnosti pri vodenju službe državne volilne komisije s tem ko ni izvedel tehničnih nalog za pravilno objavo začasnih in delnih izvidov izidov volitev v Državni zbor. S tem je Državni volilni komisiji nastala nepopravljiva škoda zaradi padca zaupanja v to institucijo, zaradi malomarnega opravljanja svojih dolžnosti, zaradi česar je pri tisku glasovnic za volitve v Državni zbor prišlo do štiridnevne zamude, kar je posledično pomenilo, da so bile glasovnice v tujino poslane kasneje in je bilo s tem posledično onemogočeno glasovanje po pošti večjemu številu volilnih upravičencev, hkrati pa tudi zaradi nezakonitosti v postopku izredne odpovedi uslužbenke Državne volilne komisije, na katero je preložil svojo odgovornost za nastalo zamudo. Zaradi malomarnega opravljanja svojih dolžnosti, s tem ko je spregledal elektronsko sporočilo predstavnika liste s pripombo na oblikovanje glasovnic, zaradi delovanja v nasprotju z Zakonom o volitvah v državni zbor, s tem ko je posegel v pristojnost Državne volilne komisije, tako da o prejetih podpisih podpore poslancev za kandidacijske liste ni obvestil Državne volilne komisije in je brez odločitve Državne volilne komisije sam potrdil, katere liste kandidatov kandidirajo s podpisi najmanj treh poslancev. Ob tem velja tudi opozoriti, da je direktor službe Državne volilne komisije sam preverjal ustreznost podpisov podpore poslank in poslancev za kandidatne liste in jih ni predložil v obravnavo oziroma seznanitev Državne volilne komisije. Sam je podal razlago zakona ob upoštevanju predlogov za članstvo v volilni komisiji. Menimo, da je s tem presegel svoja pooblastila, določena z zakonom in internimi akti Državne volilne komisije. Z vsem tem so nastale motnje pri delovanju Državne volilne komisije in je bila komisiji celo povzročena nepopravljiva škoda zaradi padca zaupanja v institucijo. Zato so bili po našem mnenju tudi utemeljeni predlogi za njegovo razrešitev. To ni navaden javni zavod, to je najvišji organ, ki ima osnovne naloge skrbeti za zakonitost volitev, mora zagotavljati ustavno pravico slehernega volivca Slovenije, kjerkoli živi. Kakršenkoli dvom o nepravilnosti na volitvah je potrebno razbliniti, zaradi preteklih volitev in zaradi vseh volitev, ki še bodo. In sklic te seje je bil narejen na podlagi tega, kar se je dogajalo, se pravi,

In glede na do sedaj videno, direktor volitev brezhibno ne more več izpeljati, ali jih noče ali je nesposoben, da bi jih, ali pa ima kakšna druga navodila. Spoštovani!

Med organi v Sloveniji, ki skrbijo za zakonito in pošteno izvedbo volitev igra glavno vlogo DVK. Zakon o volitvah v Državni zbor določa, da Državna volilna komisija v sklopu svojih nalog med drugim skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke, imenuje člane in usklajuje delo volilnih komisij, volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje in nadzoruje njihovo delo ter določa enotne standarde za volilno gradivo in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil. Državno volilno komisijo imenuje Državni zbor in jo sestavljajo predsednik ter pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika državne volilne komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča. Državna volilna komisija skrbi za zakonito in pošteno izvedbo volitev ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. Po letošnjih državnozborskih volitvah je Mandatno-volilna komisija dne 13. 5. soglasno sprejela sklep, s katerim je predlagala Državnemu zboru, da se potrdijo mandati vseh poslank in poslancev Državnega zbora izvoljeni na volitvah 24. aprila letos. Istega dne je Državni zbor tudi potrdil poslanske mandate vsem 90 poslankam in poslancem. Kljub temu pa je prav, da se opozori na nekatere napake, ki so se dogajale v želji, da se ne bi dogajale več. Zaradi zamud pri pošiljanju glasovnic v tujino del volivcev ni mogel pravočasno oddati glasu in s tem jim je bila kršena volilna pravica. Pojavljanje napačnega logotipa Nove Slovenije kljub temu, da je bil dostavljen pravi, ter uporaba napačnega računalniškega programa za računanje poslanskih mandatov so omajali zaupanje v volilni proces. Državna volilna komisija sicer že dolgo let opozarja na popolnoma nelogično zakonodajo glede vlaganja kandidatur. Predlagajo, da bi se liste kandidatov vlagale najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja. Volilne komisije morajo namreč še potrditi kandidatne liste, za kar potrebujejo svoj čas. Šele ko so kandidatne liste potrjene se lahko začne pripravljati glasovnice. Posledično lahko pride do logističnih izzivov predvsem v primerih, ko je treba glasovnice pošiljati v tujino. Državna volilna komisija že vrsto let tudi opozarja na prekratek rok za vračilo glasovnic iz tujine, posebno če so vmes prazniki. Zakonitost in legitimnost volilnih opravil je ključnega pomena za ohranitev zaupanja državljank in državljanov v politični sistem in v delovanje države. V Novi Sloveniji zato predlagamo prenovljen volilni sistem, ki naj bo po novem bolj jasen, poenostavljen in volivcem naj daje večjo težo, da direktno izberejo kdo bo njihov poslanec. Predlagamo povečanje enot iz 8 na 18. Vsaki bi tako volivci izvolili pet poslancev, kar bi pomenilo, da bi po novem imeli v Državnem zboru izvoljenih 92 poslancev. Vsi deli Slovenije bi bili na ta način zastopani enakopravno, volivci pa bi imeli tudi preferenčni glas. V Novi Sloveniji menimo, da je volilna zakonodaja potrebna sprememb in dopolnitev. Predvsem si želimo, da bi imeli volivke in volivci veliko bolj odločujoč vpliv na izvolitev svojih predstavnikov v Državni zbor, kot imajo to po sedaj veljavni zakonodaji. Hvala lepa. Hvala vam. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov. V njenem imenu kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. 24. Spoštovane in spoštovani! Bit oziroma jedro naše države so določbe Ustave, ki določajo, da je Slovenija demokratična republika in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da vse izvira iz ljudstva. Torej vse izvira iz vas oziroma od vas, spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije. Tako je temeljna človekova pravica vsakega, vsakega izmed vas, da volite svoje predstavnike v Državnem zboru. Zaradi teh najvišje zavarovanih ustavnih načel vsake normalne moderne demokratične države ima posebno vlogo Državna volilna komisija, ki kot najvišji volilni organ izvaja naloge, ki jih določa Zakon o volitvah v Državni zbor in drugi zakoni s področja volilne zakonodaje. Zato, ker ima ta komisija tako pomembno vlogo, je še torej toliko bolj pomembno, da komisija deluje strokovno, neodvisno in javno. Seveda se bodo vedno pojavljali apetiti po nadzoru določenih neodvisnih institucij s strani politike, kar smo lepo videli v prejšnjem mandatu pod Vlado Janeza Janše, in tako razumemo tudi ta predlog priporočil, ki so jih slednji predlagali. Seveda smo predlog priporočil na pristojnem odboru zavrnili, pa vendarle je potrebno poudariti naslednje. Strinjamo se s predlagatelji, da so bile na zadnjih državnozborskih volitvah storjene napake, vendar pa te napake niso v nobenem primeru vplivale ne na rezultat volitev in ne na neodvisnost volitev, kot želijo mogoče prikazati predlagatelji. In še ena pomembna stvar. Če pride v postopku volitev do kakršnihkoli nepravilnosti, imamo za to v zakonu določene postopke. Recimo 105. člen Zakona o volitvah Državni zbor natančno določa, da se zoper odločbo Državne volilne komisije lahko vloži pritožba na Upravno sodišče. Torej za nadzor nad delom komisije, ki bi lahko vplivalo na rezultat volitev, je v prvi vrsti pristojno sodišče, da na volitvah ne bi prišlo do nepravilnosti, pa skrbijo tudi volilni odbori, ki so sestavljeni raznoliko, torej iz predstavnikov različnih političnih strank in nevladnih organizacij. Prav tako za nadzor skrbijo tudi okrajne volilne komisije. Res je, tudi Državni zbor ima določene pristojnosti, predčasno lahko razreši direktorja Državne volilne komisije, če se ugotovijo hude nepravilnosti. Menimo, da je aktualni direktor Državne volilne komisije že večkrat pojasnil in odgovoril na očitke o napačnem izračunu poslanskih mandatov in o zamudi pri pošiljanju volilnega gradiva v tujino, ampak zaradi teh napak rezultat volitev ne bi bil prav nič drugačen. Tako da predlagamo Poslanski skupini SDS, da se naj raje posveti razmisleku, kaj pa kot poslanci lahko naredijo za dobro državljank in državljanov, kar kar se tiče volitev. Torej pogledati, kako izboljšati volilno zakonodajo, da do napak ne bi prihajalo. Socialni demokrati bomo tako konstruktivno sodelovali pri razpravi o spremembah volilne zakonodaje, poslušali različne deležnike, tudi stroko in potem skupaj s koalicijo oblikovali predlog sprememb. Ključnega pomena pa je, da politična sestava parlamenta odraža politično strukturo družbe, torej da upošteva želje oziroma podporo državljank in državljanov. Volivci svoje želje oziroma podporo izrazijo z glasovanjem, njihov odločilni vpliv pa se, kot je ugotovilo že Ustavno sodišče, mora pokazati pri izidu glasovanja, slednje pa omogoča nam kot zakonodajalcu izbiro različnih vrst volilnih sistemov.

Predlog priporočil Vladi v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev je še eden v vrsti populizmov in medijskih spektaklov SDS. Tokrat skušajo v trumpovski maniri izpodbijati legitimnost volitev oziroma zasejati seme dvoma v njihovo regularnost, kot to počnejo vsakič, ko volitve 25. TRAK: (AJ) 11.00 (nadaljevanje) izgubijo. In tokrat so volitve izgubili prepričljivo. v SDS sporočila volivcev očitno ne razumejo oziroma se pretvarjajo, da ga ne. Zato manever in preizkušena receptura preusmerjanja pozornosti od velikega poraza k zunanjemu sovražniku. SDS se je udejanjanja politične strategije poglabljanja političnega boja lotila temeljito, takoj po konstituiranju novega sklica Državnega zbora. Tako rekoč prvo minuto po konstituiranju, je v proceduro vložila skoraj 30 zakonskih pobud, balast, ki naj bi čim bolj paraliziral zagon nove Vlade. Tu so zdaj še referendumi, ki jih je stranka SDS dobesedno instrumentalizirala pri stopnjevanju surovega političnega boja, katerega namen je mobilizirati volilno telo, ki bi se utegnilo po slabem volilnem rezultatu od SDS odmakniti za zamajati vladajočo koalicijo Gibanja Svoboda, SD in Levice, ter na ta način poskusiti spet, kot v prejšnjem mandatu, nekako se prikrasti, prikopati na oblast. Del tega scenarija so tudi pričujoči predlogi priporočil Vladi v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev. Priporočila naj bi SDS med drugim vložila zaradi nepravilnosti, ki so se na državnozborskih volitvah pojavile s pošiljanjem glasovnic v tujino, čemur sicer nihče ne oporeka, in pri napačnem izračunu mandatov nekaterih poslank in poslancev. Zato v SDS direktorju DVK Dušanu Vučku očitajo malomarnost pri opravljenem delu. Kot rečeno, nihče ne zanika, da nepravilnosti, napak pri zadnjih državnozborskih volitvah ni bil. Bile so, a niti približno take, da bi bil izid volitev lahko kakorkoli drugačen. Poraz SDS je bil enostavno preveč prepričljiv. To fantazijo lahko SDS prodaja svoji volilni bazi, kolikor ta še naseda na take trike. Drži, glasovnice v tujino so bile zaradi zamujanja, da ne rečem česa drugega, so delavke DVK, delo volivcev poslane prepozno. In tudi situacija pri izračunu mandatov je bila svojevrsten precedens. dejstvo je, da DVK in drugi volilni organi delujejo zakonito, nepristransko in objektivno ter da je volilni proces v Republiki Sloveniji svoboden in zakonit. Poleg tega je DVK pristojnemu Ministrstvu po volitvah že posredovala svoje predloge za spremembe in dopolnitve volilne zakonodaje, zaradi nadaljnjega izboljšanja volilnih procesov, kar pomeni, da se pristojni v DVK še kako zavedajo pomanjkljivosti obstoječega sistema in sami stremijo k izboljšavam. Vlada te predloge že proučuje. Če kdo, potem je DVK tista, ki natančno ve, kje in zakaj prihaja do procesnih napak in zapletov. Če strnem, napake so posledica sistemskih pomanjkljivosti in ne posledica malomarnosti direktorja DVK. V Levici smo prepričani, da Državni zbor ni prostor za obračunavanje z direktorjem DVK in za poceni medijski pomp, ki ga tako rada uprizarja stranka SDS, ki, kot rečeno, v trumpovski maniri izpodbija legitimnost volitev in za ta svoj piarovski spektakel dejansko zlorablja parlament Republike Slovenije. In taki zlorabi, čeravno tudi nam ni všeč, da nekateri volivci v tujini niso pravočasno prejeli glasovnic in niso mogli participirati pri volitvah in jim je bila s tem nedvomno kršena njihova ustavna pravica, četudi nam ni všeč šlamastika okrog izračuna mandatov, treba odločno reči ne. Z destrukcijo in diskreditacijo posameznikov se pomanjkljivosti volilnega sistema ne odpravlja. Volilnega sistema, za katerega v Levici menimo, da ga je potrebno spremeniti, posodobiti, ukiniti volilne okraje in volivkam in volivcem omogočiti preferenčni glas. Samo tako bodo volivci imeli odločilen glas pri izboru poslank in poslancev in samo tako bo v prihodnosti napak manj. Skratka, Priporočil SDS, ki so daleč od kakršnekoli konstruktivnosti, kaj šele dobronamernosti, na Odboru v Levici seveda nismo podprli. Hvala lepa.

Hvala še enkrat za besedo. Bilo je zelo zanimivo in imelo je prepoznavno rdečo lit, ki jo je zelo lepo zdajle definirala zadnja sogovornica, predstavnica Levice. nihče ne zanika nepravilnosti pri volitvah. Odlično, tukaj se vsi strinjamo, nepravilnosti so bile in to velik. Ampak kaj je bil potem naslednji stavek? »Ne bomo nič ukrepali.« Čakajte, če ste sami rekli nihče ne zanika nepravilnosti, nepravilnosti je treba odpraviti, pa ne ukrepate, pravite, ne boste ukrepali. Ja, zakaj? Zato, ker je očitno tista oseba, ki je danes najbolj problematična pri tej zgodbi, to je gospod Vučko, tisto, čemur je rekel gospod Stane Dolanc nekoč »naš čvovk« in in ker je »naš čvovk« je nedotakljiv in so bile nepravilnosti, ampak on je predragocen, da bi mu naredili karkoli. Gospe in gospodje, to je najbolj srhljivo kar lahko sploh poveste tukaj, kajti zdaj ste pa sami postavili v ospredje tisto, kar sem prej povedal kot dodaten citat, da ni važno kdo in kako glasuje, ampak važno je kdo šteje glasove, to so besede Josipa Visarijonoviča Stalina in vi ste jih danes v tej obliki ponovili vsi po vrsti iz vladajoče koalicije v tej dvorani. To pa res mora skrbeti, zlasti zaradi ostalih izhodišč, ki so bile ali napačne ali pa napačno predstavljene, recimo pri SD, da napake niso vplivale na rezultat volitev. Kako lahko to trdite, gospe in gospodje, kar tako? Šlo je za zelo veliko število prepozno poslanih glasovnic, če bi šlo za eno, je to problem, tukaj je šlo pa za desetine, stotine, tisoče, 10 tisoče, lahko se pogovarjamo o katerikoli številki, ker nihče ne more točno preveriti. Dejstvo pa je, da so bile prepozno poslane, pika in to vsi veste in to je nedopustno, če bi bil en tak primer, kaj šele, če gre za množin. In kako, da niso vplivale, poglejte samo dva konkretna primera iz zadnjih volitev. Če bi Levica dobila 5100 glasov manj, ker je mnogo manj, kot je prispelo glasovnic iz tujine in kot bi jih potencialno še lahko, bi Levica letela ven iz parlamenta in ne mi pol govoriti, da to ne bi vplivalo na volitve. Še več, treba se je zavedati, na volitvah šteje vsak glas, v resnici, ne samo pri večinskem sistemu, kjer so znani primeri od Šmarjete pri / nerazumljivo/ do še nekaterih drugih, ko so bili posamezni kandidati izvoljeni za en sam glas ali pa niso bili izvoljeni za en glas ali pa za par glasov in isto je tudi na teh volitvah. Res, da so proporcionalne, res, da gre za Dontov sistem, ampak poglejte nekaj konkretnih primerov, ki so se zgodili na nekaterih volitvah v zadnjih mandatih. Ko so prišle glasovnice iz tujine, konkretno lahko povem za našo stranko, je bil primer na Dolenjskem, ko tisti, ki je bil prvotno že razglašen razglašen kot izvoljen kandidat, ni bil več izvoljen, ampak je bil izvoljen nekdo v sosednjem volilnem okraju, pa če me spomin ne vara, je šlo za samo enih 16 glasovnic iz tujine in podobnih primerov bi lahko naštel še celo vrsto in seveda podobnih primerov tudi pri drugih strankah. Se pravi, glasovnice iz tujine tudi vplivajo na volitve, tako kot vse druge, glas je glas, še enkrat opozarja. In tukaj gre za državljanke in državljane Republike Slovenije, ki imajo pravico po Ustavi, da glasujejo, imajo pravico do uveljavitve aktivne in pasivne volilne pravice po sami Ustavi. In nedopustno je, da se izvedejo volilna opravila tako, da se jim potem onemogoči, da bi to volilno pravico uresničeval. In ne mi govoriti, tako kot je bilo na odboru zelo poniglavo predstavljeno, »saj te številke so zelo majhne«, to lahko trdi tisti, ki ne pozna realne situacije z volitvami, kajti ti ljudje v tujini so se mnogokrat še kako tudi osebno angažirali, da bi lahko glasovali. 27. TRAK (VI) 11.10 (nadaljevanje) Še enkrat povem, govorimo o državljanih Republike Slovenije. Bil je primer, ko so se celo iz Amerike sami odločili, da bi spremljali to, da bi pospešili, so zbrali, so šli na avion na lastne stroške, pa še takrat so zamudili roke. Potem so bili ti roki sicer nekje podaljšani, ampak še vedno je treba izvesti volilna opravila z maksimalno natančnostjo, da bi bile lahko uresničene. V tem primeru je šlo pa za čisto navadno šlamparijo. In s tem, da pol se reče, kot je gospod iz SD-ja rekel, da je šlo za, pardon, to je bilo iz Svobode rečeno, da je šlo pri pošiljanju v tujino za sistemske napake. Čakajte no?! Kakšna sistemska napaka pa je, če nekaj prepozno naročiš in daš prepozno v tisk in pri tem spregledaš, da so te še prej opozorili na to, da so napake v materialu že itak, ker sploh ne odpreš elektronske pošte. A to je sistemska napaka? Ja, če je lenoba pa šlamparija sistemska napaka, bi se lahko strinjali? Ampak vam lahko povem tudi, da pač malomarno delo v službi je kaznivo dejanje, pa malomarno opravljanje funkcije tudi mimogrede. in kaj se je potem zgodilo, ko je gospod iz Svobode rekel, da je šlo za sistemsko naravo prepozno objavljenih, prepozno danih v tisk in poslanih stvari? Gospod Vučko je valil najprej krivdo na pošto, če je kdo to pozabil. Najprej je bila pošta kriva in potem, ko je pošta z muko dokazala, da oni so pa res vse naredili, kar je bilo v njihovi moči in da niso prav nič krivi, je bila pa iznenada razglašena ona uslužbenka za dežurnega krivca. To je nedopustno. Že to samo pove, kdo je v resnici odgovoren. Tisti, ki tako ravna, je s tem de facto sam priznal krivdo. In vi ga branite, ker vam je očitno za to, da te nepravilnosti ostanejo in da ostanejo ne sankcionirane. Zdaj, srhljivo je bilo tudi poslušati stališče Vlade. Vlada ne glede na to kdo jo ima in katera je njena ideologija, je pač odgovorna vsem. To je Vlada celotne Slovenije, vseh in je tudi soodgovorna za izvedbo volitev. pri zadnjih volitvah, če govori o zakonitosti, o čemer danes govorimo, poglejte, če so bile stvari prepozno poslane je vprašljiva izvedba zakonitih volitev. Ne mi govoriti, da je v celoti zakon izpolnjen, če je nekdo iz šlamparije nekaj prepozno naredil in ljudje niso mogli uresničiti svoje zakonite in ustavne volilne pravice. In vi to razglasite, da so bile volitve popolnoma zakonite. V tem delu dejansko niso bile in zato bi moral nekdo odgovarjati, saj o tem vendar govorimo. Kar se pa tiče poštenosti zadnjih volitev, razlagati o poštenosti volitev v sistemu, kjer imaš 90 % medijev v rokah ene politične opcije, tistih preostalih ubogih deset procentov se pa še napoveduje, da se jih bo preganjalo in omejevalo, to ni ravno stvar poštenosti. Še huje pa je, če imaš volitve v katerih nastopajo nevladne organizacije v vlogi dejansko političnih strank, pri tem pa te organizacije niso podvržene nadzoru institucij Republike Slovenije, tako kot politične stranke, niti niso omejene pri pridobivanju financ, tudi financiranju iz tujine. In si naredil en krasen »by pass«. Lahko bi nekdo rekel, ja, saj veste, to zakon ne onemogoča, je vam, samo ne mi pol govoriti, da je to pošteno. Ni pošteno in zaradi tega so vse te stvari pod vprašajem. Ampak danes se omejimo na problematiko volilne komisije, tisto, ki je pač najbolj odgovorna, tista, ki bi morala poskrbeti, da bi bile volitve brezhibne in ki si v nobenem primeru ne bi smela privoščiti take šlamastike, da da ne zna 14 dni izračunati niti delnega izida oziroma neuradnega izida volitev, ga pa lahko en dr. znanosti izračuna v treh urah, to pa ni problema. S tem, da se potem izgovarja spet, ko smo spet pri izgovorih, pa na računalnike, pa na računalniške napake, pa ne vem kaj. Še enkrat povem, izračun po Dontovem sistemu je skrajno enostaven za tiste, ki ta sistem, gre samo za osnovne matematične operacije. Tu ni nobenih ne vem kakšnih silnih zapletenih matematičnih zadev zraven,

To se da narediti na roke, brez najmanjšega problema kaj šele z uporabo modernih računalniških sredstev. In da se to zgodi, ker se je, je šlamastika prve kategorije, pa ni najhujša. Najhujša je tista, da se je pozabilo, zamolčilo ali pa zavleklo ali pa kakor kjerkoli izraz uporabite, ni se pravočasno poskrbelo za pošiljanje volilnega materiala. Kdo je za to odgovoren? Vodja službe, nihče drug. On je dolžan poskrbeti, da se te stvari uredijo pa nihče drug, vi ga pa branite danes tukaj in s tem mečete dodatno senco dvoma na pretekle volitve in seveda na vse, kar nas tudi še čaka. Zraven pa, potem pol reče, ja, to je izpodbijanje volitev, kot je bilo prej rečeno. Nihče od nas ni rekel, da te volitve niso pač dale rezultata, da ta rezultat ni legalen, vendar so bile napake. Te volitve niso bile v popolnosti zakonite pa bi morale biti, ker so prepozno ljudje dobili volilni material in jim je bila odvzeta, zaradi ravnanja neke institucije, zaradi ravnanja države, ne države v celoti, ampak konkretno, službe Državne volilne komisije odvzeta možnost, da bi veljavno glasovali. V tem delu pač te zakonitosti ni mogoče govoriti in to je treba odpraviti. Napake so, zato prepoznamo, da jih odpravimo, da se s tem odgovorno soočimo. Tako bi morala ravnati Vlada pa ne mi pol razlagati, kot je bilo prej, da se Vlada ukvarja z resnimi zadevami. Uresničevanje ustavne pravice je zelo resna zadeva, jaz ne vem, a tega ne razumete? Vi se ukvarjate z dvigovanjem davkov, s tem, da po novem mati in oče, mož in žena nista več to, ampak sta neke osebe pa da lahko homoseksualni pari po svoje otroke. S tem se pa vi v resnici ukvarjate, pa s tem, da vam inflacija šiba v nebo pa najdražjo elektriko v Evropi imamo. Pa ne, potem govoriti, da se ukvarjate z resnimi zadevami. Prvo in osnovno je, da je potrebno poskrbeti za volitve, da morajo biti volitve korektne in poštene in tega z neko spremembo, ker se je o tem tudi toliko govorilo v tem uvodnem delu volilnega sistema, ki bi ostal v istih okvirih se ne bo naredilo. Če bi hoteli Sloveniji res narediti korak naprej bi morali iti ali v kombinacijo dveh sistemov ali pa v večinski volilni sistem, da bi stabiliziral volilno telo, da bi pač naredil podjetnikom primerno okolje, ki bi bilo stabilno in da bi lahko na ta način sprostil slovenski razvojni potencial, ampak za to je potrebno državniško soglasje vseh in seveda dvotretjinska večina v tem Državnem zboru. Zgolj glancanje, spreminjanje znotraj proporcionalnega volilnega sistema ne bo in me lahko mirno citirate, spremenilo nič, ker ima proporcionalni volilni sistem v slovenskih razmerah očitno take učinke kot jih lahko opazujemo na vseh teh volitvah in za Slovenijo to ni dobro. Danes je bila objavljena lestvica kupne moči, primerjalna. Ne boste verjeli, po kupni moči so nas prehiteli že Estonija, Poljska, ki je bila v času padca berlinskega zidu ne malo za nami, ne četrtino, štirikrat, petkrat po nekaterih ekonomskih kriterijih za nami. To so nas vsi že prehiteli, to je pa rezultat sistema kot ga imamo v Sloveniji in pa seveda tega, da se vedno znova, ko se poskuša odpraviti katastrofo, ki jo je nekoč povzročil socializem, zato ponuja kot recept še več socializma. Socializem ne vodi nikamor. Treba bo stvari pogledati s pravega zornega kota in poiskati prave rešitve, ampak prvi in temelj za to je, da se izvede neposredne in poštene volitve in se potem na tej osnovi išče prave rešitve in pa konsenz o najpomembnejših področjih družbenega življenja. Vse to nas pa še čaka. Hvala lepa. Prehajamo na splošno razpravo poslank in poslancev o predlogu priporočila. Besedo ima poslanec Žan Mahnič. Izvolite.

se nekako glede te teme izkazujeta dva problema, ki sta očitno še bolj pereča kot smo mislili. Prvi je aroganca direktorja Državne volilne komisije Dušana Vučka v smislu, da ko je bil poklican pred odbor, ko je bila dana zahteva za izredno sejo Državnega zbora, na ta odbor ni prišel. Jaz mislim, da tukaj ne glede na to, kakšne so obveznosti, ki so že vnaprej odgovorjene, ni opravičila za takšno ravnanje. Jaz si ne predstavljam, da bi v kakšni drugi državi tisti glavni, ki vodi volilne procese, ne prišel v parlament, ko je s strani poslancev tja poklican, da odgovori ne na pavšalne, ampak na konkretne očitke, ki se vse, pa ne od 24. aprila, ampak že od tednov in mesecev prej pojavljajo. Že prej smo na to opozarjali, ampak očitno vsa ta opozorila niso padla na plodna tla, kajti točno to, kar se je opozarjalo, da se lahko zgodi, kar je bilo v preteklosti tudi praksa, pa je sedaj zadeva bila še slabša kot prej, točno to se je zgodilo. To je ta prvi problem, ki ga imamo, se pravi, aroganca DVK, še posebno direktorja Dušana Vučka, ki se ne zmeni za poslance, ki ne pride odgovarjati na naša vprašanja, ki ne daje pojasnil. drugi problem pa je odziv vladajoče koalicije na razpravah, ki smo jih imeli na Odboru za notranje zadeve v petek in pa tudi stališča danes, predvsem tudi to, kar je govorila Vlada. Ima človek občutek kot, da ne bi govorili o parlamentarnih volitvah, ampak volitvah predsednika kakšnega razreda v osnovni šoli, kjer potekajo pač neki razgovori, pogovori, manjše napake in na koncu pač dobiš nek rezultat ali pa recimo volitve v študentski svet fakultete ali pa univerze in tako naprej. Mi se pogovarjamo o volitvah poslancev v Državni zbor, ki naslednja štiri leta od volitev odloča o tem oziroma naj bi odločal o tem, če je mandat štiri leta, če ne manj, kako bodo državljanke in državljani živeli. Se pravi, zaradi tega je potrebno poskrbeti, da imajo, prvič, vse državljanke in državljani, vsi volilni upravičenci pravico in možnost, da na parlamentarnih volitvah glasujejo in da je potem njihov rezultat tudi upoštevan in vštet v končne rezultate glasovanja, in pa drugič, da so rezultati volitev takšni, da ne mečejo sence dvoma na rezultat volitev. Ne prve ne druge točke v primeru državnozborskih volitev 24. aprila letos nimamo uresničen. Prve točke nimamo uresničene zakaj, se pravi, da imajo vsi pravico, ustavno pravico, da jo lahko izvršijo in glasujejo? Ker enostavno volivke in volivci niso dobili glasovnic, preko katerih bi lahko izrazili svojo voljo na parlamentarnih volitvah. Zakaj niso dobili glasovnic? Zaradi tega, ker Državna volilna komisija na čelu, za operativno izvedbo katere je zadolžen Dušan Vučko, ni poslala poslala glasovnic na način, da bi volilnim upravičencem, vsem, ki to so bili na parlamentarnih volitvah, omogočil glasovanje na teh volitvah. Ne glede na to, kaj se je na Državni volilni komisiji dogajalo, je direktor tisti, ki je za to odgovoren. In to, da je v zadnjih nekaj tednih oziroma mesecih, da so odšli kar trije njegovi tesni uslužbenci, pove dejstvo, da v Državni volilni komisiji vlada kaos, da so odnosi slabi, da so odnosi med zaposlenimi slabi. In tega v organu, ki je tako pomemben kot je Državna volilna komisija, ne bi smelo biti. Kajti tam, kjer vladajo slabi odnosi, tam so potem priložnosti za napake.

slabih odnosov, ki jih je, glede na pričevanja, ki smo jih slišali od teh ljudi, predvsem in v prvi vrsti generiral on sam. Predvsem in v prvi vrsti generiral on sam: ni jih uredil, ne pred volitvami ne v času volitev ne kasneje. In to, da državljanke in državljani, volivke in volivci beremo, kaj vse se dogaja na Državni volilni komisiji, da to najprej beremo pred parlamentarnimi volitvami, da potem vse napake, ki sledijo, vse pritožbe, ki sledijo,

sicer ljudje niso neposredno vpeti, ampak tudi volitve v Državni svet imamo – vse to meče dodatno slabo luč in senco dvoma. In prvi korak, ki bi moral biti, da se nastala situacija razreši, je bodisi odstop bodisi zamenjava direktorja Dušana Vučka z mesta direktorja Državne volilne komisije. To bi bil samo prvi korak k temu, da vse volitve, ki sledijo, ne bi bile pod takšnim vprašajem in drobnogledom javnosti in tudi nas, poslancev, kot so bile volitve 24. aprila. Še enkrat, kolegice in kolegi, nihče ne govori o rezultatu. Nas ne v petek ne danes niste slišali govoriti o rezultatu, slišali pa ste nas - in nas še boste - govoriti samo o dejstvih in konkretnih zadevah, ki so bile v javnosti s strani tistih, ki niso mogli uresničiti svoje z ustavo zagotovljene volilne pravice, strani tistih, ki so bili zaposleni na Državni volilni komisiji in danes niso več in so povedali, kaj se tam dogaja. Pa nenazadnje tudi s strani bivšega predsednika, sodnika, gospoda Frantarja ki je tudi povedal, kaj se je dogajalo, javno v intervjuju, in dejal, da se pač ne more strinjati s tem, da se direktor na nekih zaprtih, niti ne celih, ampak nekih delnih kolegijih, kamor se očitno vabi samo posamezne izbrance, vprašanje, kaj tam dogovarja. Se pravi, če ni navzočnosti javnosti, če ni navzočnosti vseh, ki bi morali sodelovati v vseh procesih, ki jih pelje državna volilna komisija, potem je utemeljen in tudi tehten argument, da imamo problem pri tem, ali so volitve bile speljane tako, kot bi morale biti. To je ta del, ki se nanaša na osebno odgovornost, zaradi odnosov in zaradi vseh postopkov na Državni volilni komisiji in se tiče Dušana Vučka. bom še enkrat povedal, takrat je Dušan Vučko - čeprav smo vedeli, bil je v LDS, prihaja z leve strani, ampak takrat v začetku je zaradi korektnega sodelovanja imel tudi našo načelno podporo. Vse to, kar se je pa potem začelo dogajati, vse to, da pri svojem delu očitno ne more ven iz svoje politične kože, da bi dajal videz - vsaj videz, čeprav nekdo, ki je imel strankarsko izkaznico, ki je bil viden politik LDS, že to je za moje pojme problem -, ne, direktor Državne volilne komisije bi moral biti nekdo, ki vsaj navzven daje nek videz nepristranskosti in nevtralnosti. Vse to, kar se je dogajalo, pa seveda ne vodi k temu, da bi imel to zaupanje. Druga zadeva, vse tisto, kar se je dogajalo še potem, kar je bilo že večkrat rečeno, pa je tudi napačen izračun mandatov, do praktično slabih 24 ur pred tem, ko je

Lahko iščemo tudi med temi razlogi, ki sem jih prej našteval, kar se je prej in kar se verjetno še zdaj oziroma saj se to, beremo, dogaja znotraj Državne volilne komisije. In Državna volilna komisija, ki je zaradi vseh dejavnikov, ki jih tam generira Dušan Vučko, naredila to, kar je naredila na parlamentarnih volitvah, ne more več naslednjih in vseh prihodnjih volitev izpeljati na način, da bi seveda lahko rekli, volitve so bile speljane tako, kot bi morale biti. Da šestim poslancem odvzamete praktično mandat, ne vi, ne mi, ampak Državna volilna komisija. Čeprav so do takrat še bili rezultati neuradni, ampak rezultati so bili do takrat neuradni še 10 dni. In v 10 dneh bi človek pričakoval, da v vsej tej silni digitalizaciji, in v neki dobi, kjer takšnih napak se na tako pomembnih organih ne bi smelo dogajati, da imamo mi že tam v četrtek, petek, potem ko se še prešteje glasovnice iz tujine, že jasno začrtane mandate. Se zgodi kaj? Da z izjemo, mislim, da ene stranke, zamenja se poslance v vseh ostalih strankah. Prizadeti so bili naši kolegi. Naši kolegi. Ampak seveda, neko skopo opravičilo, nobenih drugih potez pa ni bilo. Me zanima, kako se lahko to potem aplicira in pa naredi na lokalnih volitvah, kjer smo že videli, če bi se na ta način dogajalo tudi na lokalnih volitvah, kako pomemben je vsak glas. Občina Šmarješke Toplice, aktualna županja takrat izgubila za en glas. 2014, župan Postojne izgubil za dva glasova. Se pravi, vsak glas je pomemben, vsak glas šteje. In zaradi tega je potrebno vsem omogočiti, da lahko glasujejo, predvsem pa potem tudi rezultate volitev, pravilno prešteti, glasovanje, da so rezultati volitev v skladu z voljo volivk in volivcev. takšno stanje na Državni volilni komisiji, ko ti lahko nekdo v treh urah s svinčnikom na papir izračuna z računalom pravilne rezultate in objavi pravilno izvoljene poslance, Državna volilna komisija pa po vsem aparatu in vsem suportu tega ne zmore deset dni. Lahko se res vprašamo, kaj se dogaja tam, kaj se dogaja z volilnim rezultatom. Pa če ob strani pustimo tudi vsa obvodna financiranja preko nevladnih organizacij, ampak to je tema za drugič, to je tudi tema za kakšen Odbor, kjer bo treba odgovoriti na par vprašanj in tudi se vprašati kaj je z našo zakonodajo narobe, ki je pomanjkljiva, da se jo lahko na tak način za obvodno financiranje preko nevladnih organizacij tudi uporablja. Ampak ker očitno ni interesa, da se to razčisti, ker ni interesa, da bi brez kančka dvoma imeli volitve izpeljane tudi vnaprej, seveda se teh priporočil ni sprejelo. In če se, glede na stanje, kakršno je, ne sprejme priporočil, ki niso politična, ampak gredo v smer, da naj Vlada sama pripravi zadeve in poskrbi, da bo volilni proces tekel tako, kot mora, da ne bo kančka dvoma o volitvah, potem se seveda lahko upravičeno sprašujemo, ali je koaliciji sploh v interesu, da volitve potekajo tako, kot bi morale. Ker pod Dušanom Vučkom Državna volilna komisija brez kančka dvoma ne more več izpeljati nobenih volitev. sami ste rekli, da po volitvah pride to na plan. Očitno si ne želite, da po naslednjih volitvah to ne bi prišlo na plan in da ne bi bilo problema. Problemi bodo še naprej. Problemi bodo javni, kajti tisti, ki niso mogli glasovati, so se pritožili, tisti, ki delajo tam, so jasno povedali kaj vse je bilo narobe, ker niste sprejeli priporočil, in ker Vlada ne ukrepa, pa je seveda odgovornost sedaj na vas samih.

Veliko se je pisalo že po medijih o dvomih in o senci na več postopkov Državne volilne komisije. Napačen izračun je nas, poslance, spravljal v nek položaj, ko nismo vedeli, ali smo še na listi ali nismo izvoljeni. Bilo je dosti medklicev, ali te vidim gor na neki listi ali si že izpadel in podobne zadeve so se vseskozi pojavljale. Moram omeniti tudi, da do letošnjih volitev sem nekako verjel v zakonitost in poštenost, v vse te volilne postopke, se nadzor, ki ga opravlja ekipa v Državni volilni komisiji, izvaja pošteno, zakonito in profesionalno. Da je v

poklicna etičnost pomeni več kot vse ostalo. Zakaj to govorim? Govorim iz osebnega primera in izkušnje, ko ožji člani moje družine v tujini niso dobili glasovnic in niso mogli glasovati. Zame to pomeni, če bi mi zmanjkala dva ali trije glasovi, jaz v Državni zbor ne bi bil izvoljen.

ker le na tak način - ni važno, kdo je, konec koncev, zmagal, ampak če ne verjamemo, da so volitve bile izvedene pošteno, da so pošteni ljudje prišli oziroma na tak način tudi na osnovi demokracije, zakonitosti in ostalih parametrov bili izvoljeni in so tudi odgovorno, konec koncev, prevzeli

bile novice naslednje: »Državna volilna komisija je narobe izračunala šest poslanskih mandatov, Gibanja Svoboda, Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Levice.« V bistvu smo dobili po štirinajstih dneh nov seznam izvoljenih poslancev, torej dva tedna po volitvah, s šestimi novimi imeni. In jaz sem med njimi sicer vesela, vesela tudi za svoj okraj, zelo ponosna - in z mano tudi več kot 4 tisoč volivcev iz tega okraja -, ampak kljub temu, da se lahko tega veselimo, pa pa se poraja dvom, ko se v štirinajstih dneh že vse nekako spelje na nek tir, se pojavi novica, napačen izračun mandata. Zakaj dvom? Prvič, dvom je bil že med samo kampanjo oziroma v času kampanje pred samimi volitvami, ko so ljudje iz tujine sporočali, da nimajo glasovnic, da jih niso dobili, torej, prvi dvom v pošiljanje glasovnic v tujino po pošti, ker se izgovarjajo na to, da je pač bil to vse skupaj čas nekih počitnic in tako naprej. Potem tudi o domnevno neveljavnih glasovnicah na samih voliščih, brez žiga in tako naprej. Tretji dvom pa ta tako imenovana specifična situacija, ki jo upravičujejo člani Državne volilne komisije z direktorjem na čelu, da je šlo za računalniško napako.

bili prepričani, da pač je tam vse okej, da temu sistemu pa res lahko zaupamo. Ampak od zdaj naprej pa obstaja dvom, sem rekla, trikrat dvom. In takrat, torej ti trije dvomi, trojni dvomi v bistvu so dovolj, da se mi o tem pogovarjamo in da današnja razprava je en del tega, kako bomo pravzaprav razblinili vse dvome, tako da bo ta zakonitost volitev in da bodo volivci, ki so naši državljani, ki imajo na volitvah torej glas ljudstva, ko lahko izrazijo svojo željo, tukaj imajo svojo moč vpliva, koga želijo v različnih predstavniških, torej v parlamentu, v občinskih svetih in tako naprej. To je pogoj za demokracijo. To je pogoj za pravno državo. In zdaj ko poslušamo te argumente, tisti, ki ste proti temu, da bi o tem razpravljali, da bi sprejemali priporočila, da bi nekaj naredili, je da v Slovenski demokratski stranki nismo zadovoljni z rezultatom. Je že prej bilo večkrat omenjeno, da ne govorimo o rezultatu. Sploh ne. Govorimo o dvomu v zakonitost, pravilnost izpeljave volitev. In ta občutek imajo naši državljani, volivci. Mislite, da ne? Jaz mislim, da ste se že z marsikom pogovarjali, pač je treba iti malo ven svojega mehurčka. In če ni problem rezultat, če problematiziramo torej samo izvedbo, potem se moramo, mi smo tisti, ki smo dolžni vzpostaviti to zakonitost, pravilnost in tako naprej zaradi državljanov, zaradi države Slovenije. In o tem, da se ne želite, da to je nesprejemljivo in da podtikate ves čas ta argument, da nismo zadovoljni z rezultatom, pravzaprav negirate vse te dvome državljanov, volivcev in njihovo voljo. In zato se mi zdi resnično v tem hramu demokracije res neprimerno to vse skupaj postavljati na neko politično pot, ko pa vendarle govorimo o nekem nekem organu, državnem organu, ki izpeljuje torej te volitve. Zdaj so pred nami lokalne volitve, referendumi, vse skupaj. Ljudje, volivci verjetno se kdo še z njimi tudi pogovarja, reče, saj če še oni tam ne naredijo tega, kar bi morali, le kako naj bo vse prav, ne bom šel več na volitve. Ali je to cilj? Verjetno, da ne. Vsi si želimo, da ne.

Hvala lepa. Očitno je moralo biti zadnjič tako burno na seji matičnega delovnega telesa, da so se danes malo razprave umirile, da se je v teh razpravah malo nehalo zavajati jemati stvari iz konteksta in jih potencirati. Dejstvo pa še vedno ostaja, SDS prav po vsakih volitvah problematizira zakonitost, poštenost volitev po vsakih, ki jih ne dobi, da se razumemo, vsakič znova, vsakič znova z istimi argumenti, z istim sejanjem dvoma, z istim posploševanjem, z istim opletanjem vsevprek. Ja, vsi se strinjamo, gospod Vučko se ni obnašal primerno, ko se ni udeležil seje parlamentarnega delovnega telesa, kjer bi tudi po našem mnenju moral podati odgovore na vsa vprašanja poslank in poslancev. Moral bi jih, ne glede na to, da je poslal pisna pojasnila, da so bila ta pisna pojasnila dosti obširna, da je bilo pojasnjeno po medijih, pa vendarle s svojo svojo prisotnostjo bi pač pokazal, da spoštuje parlament kot inštitucijo, da se mu zdi pomembno, da tudi sam poda neke odgovore in da vzpostavimo nek dialog o katerem ves čas govorimo. Je pa zanimivo kljub vsemu danes poslušati te razprave predlagateljev, ki v resnici znotraj iste razprave v enem stavku, kot kolegica pred mano, reče, moramo o tem razpravljati zato, da bi razblinili vse dvome z razpravo, v naslednjem stavku pa reče, seveda govorimo o dvomu v zakonitost in pravilnost volitev. Govorim o tem, kar sem rekla, ne posplošujemo, govorimo o nekaj brez nekih argumentov. In to kar počnete, to sejanje dvoma, te neke teorije zarote o delovanju vseh inštitucij v tej državi, je tisto, kar je izjemno škodljivo in to ves čas počnete - seveda samo v tiste inštitucije, kjer niste uspeli doslej inštalirati svojih kadrov, da smo si na jasnem. Ker tam, kjer ste jih uspeli, na primer v RTV Slovenija, tam ni nobenih dvomov, tega ne problematizirate in se na to temo ne oglašate. Če bi prebrali odgovore, ki jih je poslal gospod Vučko, pa če ne bi inštalirali svojih kadrov tudi v Pošto Slovenije, bi mogoče se kdo od vas tudi vprašal, tako kot sem se jaz, zakaj je Pošta po tistem, ko je Državna volilna komisija glasovnice Pošti predala, kaj je Pošta tako dolgo z njimi počela. Tega se seveda niste vprašali, ker ste imeli tam inštalirane svoje kadre, ki so tja prišli na vprašljiv način - tudi o tem smo brali. Brali smo dvome ali sploh izpolnjujejo pogoje za to, da so tam, brali smo postopke, ki so se izvajali zato, da so tja prišli. Pa pustimo to, dajmo se posvetiti številkam. Državna volilna komisija je 11. aprila na pošto oddala 22 tisoč 264 glasovnic. Pa recimo, da jih je dala popoldne, pa da pošta res ni mogla tisti dan sprocesirati take količine in ni niti ene poslala naprej - ker je podatek torej, da pošta ta isti dan, 11. aprila, ni poslala naprej nobene glasovnice. Potem je 12. april, ko je državna volilna komisija na pošto oddala dodatnih še 15 tisoč 596 glasovnic. In glej ga zlomka, tudi po dveh dneh pošta ni odposlala niti ene glasovnice. Niti ene. Potem sledi 13. april, ko je bilo na pošti še dodatnih 11 tisoč 991 glasovnic, to zdaj govorimo, že blizu 60 tisoč jih imamo, tako čez prst. In po treh dneh, ko je na pošti blizu 60 tisoč glasovnic, jih pošta pošlje naprej, ne boste verjeli, 25 tisoč. In tako naprej, da ne naštevam. To se pa ni noben nič vprašal, kaj je bilo narobe in zakaj je bilo to, in noben ni pozval, da mora direktor Pošte odstopiti. Je kdo pozval? Jaz vas nisem slišala, pa bi to pa lahko naredili, ne, pa niste. To navajam samo primeroma in ne bom nadaljevala zato, ker se iz tega, kar je tu črno na belem v tabeli napisano, lepo vidi, kako je pošta pri predaji teh glasovnic zamujala. Ampak to je samo ena od stvari, o katerih lahko danes govorimo, pa vi o njej ne govorite ker hočete vse prikazati, vse skoncentrirano, skoncentrirano samo tja, kamor ste si vi zamislili, v osebo, katero ste si vi zamislili, da je krivec. Ta oseba je tudi znotraj sistema Državne volilne komisije identificirala nekoga od zaposlenih, ki ni opravil svojega dela in je reagirala in točno to ji tudi vi očitate. Najprej očitate, da ni naredil gospod nič, potem pa očitate, ker je ukrepal za to isto stvar. Prosim, to so vaše razprave, ne moja, to so vaše razprave. Takšne so vaše razprave. Jaz verjamem, da niste zadovoljni, ko jih slišite, ker tudi jaz ne bi bila, če bi to govorila, tudi jaz ne bi bila. Ja, povedali smo na odboru, ne branimo gospoda Dušana Vučka, ga ne. Branimo Državno volilno komisijo kot inštitucijo, v katero ne morete kar povprek sejati dvoma, tako kot ga sejete v Ustavno sodišče, tako kot ga sejete še marsikam drugam, ker je to škodljivo. Vi tega ne razumete. Govorite, da sedaj, kar naenkrat poslanci, ki so že bili poslanci, niso bili poslanci, pa so bili drugi poslanci. Ne, ne, to je enostavno laž, ljudje so bili kandidati za poslance, kandidati do roka, ki je bil za uradne izide volitev. In ja, bili so napačno izračunani mandati, ampak se je to ugotovilo in ugotovilo se je pravi čas, ugotovilo se je pred iztekom za uradne rezultate. Ti ljudje, ki potem niso bili, verjamem, da je bilo to zelo boleče, tudi za nas je bilo zelo boleče, da se razumemo, ampak vendarle ti ljudje še niso bili poslanci, ker se še ni iztekel rok za ugotovitev uradnih rezultatov. Pričakovati, da bomo imeli uradne rezultate pet minut po zaprtju volišč je pač nerealno. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker vsak glas šteje. Vsak glas šteje, torej tudi tisti, ki pride iz tujine po pošti in pride z zamikom, zato je določen tako dolg rok za ugotovitev uradnih rezultatov. In ne samo na lokalnih volitvah tudi na državnozborskih volitvah se je zgodilo v preteklem mandatu, da je en poslanec, mislim, da ravno od Levice za en glas po pošti izrinil drugega in ja, je pomemben vsak glas. Ampak ne morem pa pristati na to, da s tem dvomom, s temi nekimi zarotami, s temi nekimi posploševanji, pa ko vendarle imate številke na mizi, ampak se ne vklapljajo v vašo zgodbo in jih ne uporabite, jih enostavno ignorirate, jih ignorirate. Jaz sem že zadnjič prebrala, ja, v tujini je približno 106 tisoč volilnih upravičencev, ampak odziv teh volilnih upravičencev pa ni tak, da bi lahko danes govorili na tisoče in tisoče, tako kot ste zadnjič. sem tudi prebrala koliko je dejansko teh bilo in žal je odziv volilnih upravičencev s prebivališčem v tujini zelo slab. Je pa dejstvo, da je seveda naloga Državne volilne komisije, da poskrbi, da vsi pravočasno dobijo glasovnice in jaz mislim, da je bilo Državni volilni komisiji to zdaj tudi v poduk, ker je zadnja informacija, da za predsedniške volitve se bo Državna volilna komisija lotila pošiljanja glasovnic drugače. Torej prej in bo pošiljala prazne glasovnice ravno zato, da ne prihaja do tega zamika. Jaz upam, da so se kaj naučili. Jaz upam, da sedaj pa bo drugače. Je pa je pa tudi neko dejstvo splošno znano, na katerega sem tudi opozorila, da v vsakem mandatu prihaja Državna volilna komisija v Državni zbor in ves čas že opozarja, da so ti roki prekratki. Tega pa tudi ne moremo spregledati. Se pravi, valiti vso krivdo na njih in reči, da so bili tiho, niso bili tiho, so opozorili, so in se je o tem opravila razprava in smo tudi ugotovili zakaj so ti roki takšni kot so in zakaj ne morejo biti daljši. To, kar se je pa dogajalo na tokratnih volitvah v zvezi z zamikom tiska, v zvezi z oddajanjem, v zvezi na koncu koncev s tem, kar sem govorila sedaj, kaj so počele glasovnice tako dolgo na pošti. 36. TRAK: (AJ) 11.55 Ampak, za direktorja Državne volilne komisije obstaja javni natečaj. Potrdi ga Državna volilna komisija, tudi razreši ga lahko. In ja, vaš bivši strokovni sodelavec je podal predlog, ga je, ga je obrazložil, so o njem razpravljali in so glasovali. Na njih je teža odločitve. Na njih je odgovornost odločitve. Nikakor pa ne morem pristati na to, da tule že kar že sam naslov zahteve, da je treba vzpostaviti pogoje za zakonitost volitev, kot da jih do zdaj ni bilo. zakonite. So zakonite. Od leta 2014, ko sem prvič prestopila prag te hiše, poslušam vašo stran, da niso, da niso legitimne, da smo ukradli volitve, jih je ukradla SMC, jih je zdaj ukradla Svoboda, ne vem kdo jih je še ukradel, vsi so vam jih ukradli. To poslušamo ves čas, eno in isto mantro. Eno in isto mantro. Vem, da nimate argumentov. Vem. Vem, da so ti nasmehi zdaj izraz neke zadrege in da boste ostali in boste ponovili to svojo pravljico še enkrat. Ampak dejstvo pa je, da nimate prav. Dejstvo je tudi, da se ne zavedate kakšno škodo delate tej državi s takimi vašimi zahtevami in s takimi vašimi predlogi.

za besedo. Jaz bom zdaj malo kolegici odgovorila, ker sem pač jaz res trikrat, pa tudi omenjena sem bila. Zakaj torej trikrat dvom, še enkrat, v bistvu seveda ves čas govorimo in napake, ki so se zgodile na teh volitvah, torej, ki jih je priznal v bistvu tudi direktor Državne volilne komisije, ampak on je krivdo izvolil na svoje podrejene. In jaz ne razumem, volitve niso vsak dan, to ni, takrat verjameš, da pridejo v nekem procesu mogoče do kakšne napake, ampak v zavedanju, da so pred nami volitve, je bilo že dolgo časa. Državna volilna komisija bi se morala tudi operativno pripraviti. Zdaj, ko govorite pa o pošti in omenjate tudi kader SDS na pošti. Pošta ima svoje postopke pošiljanja, to menda veste, saj tudi, ko ste šli v volilno kampanjo, koliko dni prej je treba, da pravi čas pride material do državljanov, do gospodinjstev. In govoriti o tem, da mi ves čas zavajamo z nekimi, da delamo kako že, veliko škodo, ne delamo škode, ravno nasprotno. S tem, ko želimo o tem spregovoriti, ker zdaj nas poslušajo tudi državljani, tudi volivci, ki so dvomili v to, ki so videli te in doživeli sami te nepravilnosti, ki so se zgodile, je prav na nas odgovornost, da o tem razpravljamo. In to ni nobena škoda, to ne v demokraciji ne sme biti škoda. In če se mi o tem, o tem razpravljamo in jaz verjamem, da bo v naslednjem koraku, v naslednjih volitvah Državna volilna komisija verjetno bolj pozorna na roke in tiskanje in tako naprej. In govoriti o tem, da da direktor Državne volilne komisije, ki je elegantno prenašal te nepravilnosti in krivdo na svoje podrejene, tega enega pogroma več ne bo preživel, če, a ne. In očita tudi Slovenski demokratski stranki, da ves čas to govorimo. Saj pa ne govorimo pri vsakih volitvah. Zdaj smo postavili to vprašanje in to razpravo na dnevni red v Državnem zboru.

(nadaljevanje) Naj najprej se osredotočim na kolegico Janjo Sluga. Tudi sama je danes, hvala bogu, umirila svojo razpravo, ker kar smo v petek poslušali na odboru, je bilo neverjetno, ko je zaničevala 14 tisoč 593 volilnih upravičencev iz tujine, ki so oddali svoj glas, pa ni važno ali je to bil glas za Svobodo, glas za Levico, glas za Novo Slovenijo, glas za SDS. Kolega Grims je povedal lepo številko, 5 tisoč in še nekaj glasov je odločilo, da je ekstremna stranka Levica v parlamentu, da imajo dva ministra, želijo še tretjega, za solidarno prihodnost, karkoli že to pomeni, in narekuje tempo te Vlade. Torej davki, davki in še enkrat davki. In to je realnost. Manjkalo pa je tudi nekaj čez 3 tisoč glasov, da bi se v parlament uvrstila stranka, ki jo je Svoboda pogoltnila, torej stranka Lista Marjana Šarca, pa kljub temu imamo ministra iz te stranke, ki so ji volivci in volivke 24. aprila zaprli vrata v ta parlament. Tako da, hvala, da kolegica Sluga ni več teh številk navajala, ker se mi zdi, da res vsak glas šteje.- Pa se vrnimo v leto 2021, in bom citiral eno kolegico, ki jo v Svobodi zelo dobro poznate, citiram: »Bojimo se kaj se bo dogajalo v nedeljo, bojimo se, da bo ljudem oteženo glasovanje, smo pa v situaciji, v kateri vsak glas šteje.«, konec navedka. To je povedala vaša provladna svetovalka, gospa Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec pred referendumom o Zakonu o vodah. In je opozarjala. V Lendavi so volivci prejeli različne informacije o lokaciji volišča, v Trnovem v Ljubljani pa naj bi bilo volišče v šoli, ki pa je v fazi obnove. Mark Kužmah je spomnil, da tudi iz tujine, med drugim iz Belgije, Nemčije, Luksemburga, Argentine, Avstralije, inštitut obveščajo, da do danes še niso prejeli glasovnice za oddajo glasu na referendumu. To je bilo par dni pred tistim 11. julijem. Zdaj sem zanalašč citiral, bom rekel, našo nasprotnico, v narekovajih, in ona je opozarjala na te napake. In ne pozabimo, takrat je bil Covid, tako kot je zdaj Covid. Sem šel prav pogledati število okužb na dan. Na primer okoli 60 okužb na dan je bilo takrat v tistem obdobju, julija 2021. Spomnimo se, človek, ki je okužen, gre v izolacijo. Tudi danes. In teh okužb je dnevno preko 2 tisoč 200, v povprečju. Ali bo Državna volilna komisija v tej jeseni, ko imamo dva kroga najbrž predsedniških volitev, dva kroga lokalnih volitev, še referendumski dan, ali bo zmožno vse to narediti? Julija, ko je bil samo en referendum, sredi poletja, ko se ni nič dogajalo, nobenih drugih volitev, so bile zaznane napake. In prav je, da je Nika Kovač takrat opozorila na to. In tukaj se res ne delimo na leve, na desne, na provladne, antivladne, ampak opozarjamo na napake, ki so se dogajale in se še bodo najbrž dogajale. In poslušali smo s strani koalicije, bile so napake, zavedamo se tega, da so bile napake, ampak za te napake mora nekdo prevzeti odgovornost. Mora. Ko naredi napako ali pa malomarnost, kdo v službi dobi, ne vem, vsaj opozorilo pred odpovedjo delovnega mesta. Direktor DVK pa se obnaša, skomigne z rameni, malo pogleda čudno v nebo in vpraša, nimam razloga zakaj bi odstopil. Nimam ga. Saj smo povedali, sicer koliko, dvanajst ur prej preden je predsednik države podpisal odlok, da je bilo nekaj narobe, da smo šest mandatov podelili napačnim ljudem. Na primer, kolegica Helbl, ki je bila prej učiteljica, mi je takrat pripovedovala, kako so bili otroci žalostni, ko so naknadno izvedeli, da ne bo več njihova učiteljica. ko so se spraševali, zakaj nam pa ni že takoj povedala, in pol jim je, kaj, povedala Alenka, ja, veste, živimo v državi, kjer damo sicer milijone za eno komisijo, ki to preverja, ampak je naredila napako in tik pred zdajci povedala, da prej bi bila še naprej učiteljica, zdaj bom pa poslanka.

To je kolega Grims zadnjič lepo dejal. Še ko so šli z avionom fizično v Slovenijo, da bi pripeljali glasovnice, so jih oddali prepozno, tudi če bi jaz bil v tujini živeč državljan Republike Slovenije, ne vem, če bi šel voliti, bi rekel: »Itak moje glasovnice Slovenija ne bo videla.« In kakšen signal pošiljamo Slovencem in Slovenkam? Preko 400 tisoč jih je razseljenih po celem svetu. S tem, ko koalicija pravi, kako zdaj SDS sklicuje te izredne seje in dela eno alarmantno stanje, hkrati pa sama koalicija priznava napake. Noben do zdaj, tudi s strani koalicije ni demantiral naših trditev, naših argumentiranih trditev in navedb. Tudi ko je priznan profesor prava dr. Jurij Toplak izračunal s kalkulatorjem, ne z računalnikom, s kalkulatorjem, tistim iz leta 1980, s svinčnikom in listom papirja ter z obrazci, potrebnimi za ta izračun, je porabil 3 ure za pravilen izračun 3 ure. Poslušali smo pa takrat na novinarski konferenci, tisto nedeljo 8. maja, kako bi potrebovali 100 ljudi in več mesecev, da bi to na roke izračunali, mislim pa to se vam smejijo študentje prvega letnika Fakultete za matematiko in fiziko. Kakšen signal jim sporočamo, njim. Mislim, absurd od absurda. In sploh mi ne bi imeli težav in tudi ne razlogov za sklic te izredne seje, če bi nekdo, ali je to predsednik DV, gospod Golob, ali je to direktor DVK gospod Vučko, prevzel odgovornost. kaj pa on naredi? On pa maltretira zaposlene, da odstopajo kot po tekočem traku. Pa naj bo dedec, pa naj prevzame odgovornost, pa naj ponudi odstop, vsaj ponudil bi odstop, pa bi potem DVK izglasovala, ne on, ne, ne on, ne, nič ni bilo narobe. Tako, da ne vem kakšen je signal to naši demokraciji, naši Ustavi. Zadnjič smo poslušali, ko smo imeli temo Družinski zakonik, Ustavno sodišče, Ustavno sodišče in še enkrat Ustavno sodišče. Ko pa je kršena ustavna pravica biti voljen in biti izvoljen in ko je ta pravica in tudi dolžnost, jaz rečem, kršena več tisočim, to pa ni noben problem, to je pa za lase privlečeno, to je pa politikantska narava SDS in tako naprej. Ne vem, vprašajmo se kaj govorimo in enkrat se bomo pač morali zavedati, da živimo v informacijski dobi, v 21. stoletju, s sateliti delajo vse mogoče stvari, kjer smo v letu 2022 oziroma bomo zapravili preko 15 milijonov evrov za DVK, hkrati pa se igramo s svinčniki, kalkulatorji in papirjem oziroma se nekateri morajo igrati, da dokažejo zmoto sistema, ki naj bi bil transparenten, ki naj bi zagotavljal res nepristranskost in tako naprej. In pred nami so res pomembni dnevi za demokracijo, čez 13 dni je prvi krog predsedniških volitev, kjer imamo 7 kandidatov, potem imamo, najbrž bo še en krog predsedniških volitev, potem lokalne volitve, kjer ni lokalnih volitev brez napak, pa saj ni problem napaka, saj če se napaka ugotovi, se jo popravi, okej, ampak ko se pa vrstijo, vrstijo nove in nove napake in kot sem prej citiral, napake so bile lansko leto ob tem referendumu, pa bi lahko rekli: »Ja, saj vi ste, vam je bilo to super, SDS-u, ker smo vas razbili takrat na tistem referendumu«, kar je bilo proti, pa ne bom o vsebini referenduma, ker ni današnja tema to, ampak Nika Kovač je opozarjala na napake, Nika Kovač in z njo se strinjam, če so bile napake, naj se jih pove, ampak za to, za te napake mora nekdo odgovarjati in res (nadaljevanje) da je direktor poslal pisno opravičilo. Pisno je razložil, kar je itak že desetkrat razložil v medijih, da pač on ne krivi sebe za napake, pa direktor si in tudi najbrž plače nima slabe za to delo, ki je seveda zelo odgovorno, to noben temu ne nasprotuje, da ni to odgovorno delo. Pa naj se dotaknem, ker je bila omenjena danes tolikokrat pošta. Trenutna pošta nima generalnega direktorja. Nima ga. Na koga boste pa potem zvalili krivdo ali nekrivdo, ko bo prišlo do tega? Do 10. oktobra je odprt, kolikor sem videl, razpis, se pravi v času, ko je res pomembno, da bi na pošti bedel en sposoben človek, ki bi tudi to imel čez pošiljanje glasovnic, ga nimamo, ker je seveda Svoboda nekako po svojem poimenovanju razrešila, razbila vse nastavljene, ne vem kaj fašistične SDS-ovce, hkrati pa vi kadrujete kot še ni kadrovala nobena druga vlada prej

skenslali oziroma preklicali oziroma o njih ne glasovali v petek. Ampak prej ali slej se boste tudi v koaliciji zavedali, in tudi upam, da ministrstvo, da je to težava v Sloveniji, da se bomo s tem problemom mogli enkrat soočiti, da ne bo delitev. In če zaključim, no, danes bi pričakoval tudi ministrico za javno upravo, če lahko prej pride, ko se razglaša oziroma razpravlja, niti ne razpravlja. Samo predsednik Vlade in minister za finance sta predstavila proračun. Lahko tukaj sedi eno uro, potem pa gre gre in pošlje državnega sekretarja, Mislim, da si tudi Državni zbor daj zasluži, da ministrica pride, saj je ona tista prva, ki za te stvari odgovarja. Hvala lepa. Spoštovani kolega, opozorilo pred opominom. V bodoče se vzdržite ekstremističnih oznak drugih političnih strank, kajti stranka Levica ni ekstremna stranka, je demokratična stranka, demokratično izvoljena na demokratičnih volitvah. Tako da prosim, da se vzdržite takšnih nastopov v bodoče, ker ni primerno, in se držite teme, ki je danes tukaj. Besedo ima poslanec … / oglašanje To ni bila razprava, to je bilo opozorilo pred opominom. In lahko imate postopkovno, naj bo postopkovno, da ne boste zlorabljali še postopkovnega. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Spoštovana podpredsednica, postopkovno predlagam, da ne razpravljate, če niste prijavljeni k besedi.

ker si dovolite stvari, ki so nedostojne in ne sodijo v Državni zbor. Sedaj pa ima besedo poslanec Jožef Horvat, izvolite. Jožef Lenart, se opravičujem. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, prisotnim tudi gostom iz ministrstva! Tako nekako moramo se zavedati, da je potrebno tukaj v Državnem zboru seveda zagotavljati uresničevanje ustavnih pravic. In ta je tudi demokratično in neoporečno speljane volitve. In sicer volitve so praznik demokracije, zato je potrebno izhajati iz izhodišča ničelna toleranca napak. In sicer v Ustavi je zapisana volilna pravica, ki naj bi bila seveda splošna in enaka, tako da iz vseh teh razprav, pa tudi iz pojasnila ministrstva pa tudi iz pojasnila Državne volilne komisije je še vedno jasno, da je prišlo dejansko do enega dvoma o rezultatih volitev, takega ali drugačnega. Sedaj ali bi to kakšne večine v Državnem zboru spreminjalo, to sploh ne igra vloge, igra pa vlogo, da lahko en ali dva glasa zamenjata in spremenita poslanski mandat iz enega imena v drugega, če se tako izrazim. Tako da v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo bili vedno na strani demokracije. Zagovarjali dejansko to, kar se danes pogovarjamo. In sicer, da zagotovimo vse potrebno, da se poveča javni nadzor nad delom komisije, ki izvaja volitve in s tem seveda nad poštenostjo izvedbe volitev. To je dolžnost vseh nas poslancev, ne samo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Zaradi tega ti dve priporočili seveda je vredno dobro preštudirati in podpreti, da se podobne zadeve več ne bi zgodile. Še enkrat, če se povzamem samo na kratko, vsega ne bom. Se pravi, nepravilnosti, 14 dni po volitvah je bilo razglašeno nekako, da šest mandatov ni bilo pravilno podeljenih. Malenkost, torej pred potrditvijo v Državnem zboru so ljudje to izvedeli in kaj je bilo, velika zmeda in seveda ljudje so dejansko takoj namignili, glejte, to volilno komisijo je pa treba dejansko spraviti v red, če tako se izrazimo. Tudi nič drugega ni kot na nas je odgovornost ali jo bomo ali je ne bomo spravili v red. In sicer, nekaj imam tudi tukaj izvlečkov iz seveda intervjuja ustavnega pravnika, gospoda Jurija Toplaka, strokovnjaka, ki poučuje tudi na ameriških univerzah in tako naprej, in sicer pravi tako, da so volivci pred volišči čakali na volilne lističe, ko so zmanjkali. To sem videl le še v Ugandi, to ni mogoče nikjer v Evropski uniji, samo pri nas. Bil pa je kot opazovalec volitev na 15 različnih volitvah v tujini. In potem se strinjam s tem, kar je povedal tudi kolega, da pač nekdo bi moral prevzeti odgovornost, da potem seveda se začne delati bolj resno. Kajti, to je bilo skrajno neresno. Tako da, vsak glas šteje. Če mogoče se samo dotaknem glasov v mojih oziroma zelo majhnih razlik pri izvolitvi poslancev v moji volilni enoti, 8 volilni enoti, kjer sta imela kandidata, poslanska kandidata iz liste Slovenske demokratske stranke,

kaj, je že 1 %, 0,5 % in potem te stvari so se potem seveda dogajale in ti poslanci, ki so že bili razglašeni za poslance na nek način so potem tudi že delali v službah zaključke iz mojega konca, en je povedal, ne vem, če me bodo hoteli vzeti nazaj v službo, ker so že imeli razpis za novega uslužbenca na tem mojem delovnem mestu in tako naprej. Tako da, še enkrat, gospod Jurij Toplak je imel intervju za Ognjišče in vprašali so ga: »Nekako ste na laži oziroma ne resnici ujeli Državno volilno komisijo, ko je trdila, da se računalniški napaki ni bilo mogoče izogniti.« Seveda se je direktor volilne komisije takrat na nekaj moral izgovoriti, ker sam ne bi rad prevzel odgovornosti, to je najlažje in seveda je, potem tudi bil kriv računalnik, računalniški sistem, s tem, da je pa gospod Toplak potem povedal, da ko je slišal izjavo tega direktorja, gospoda Vučka, da gre za tako zahtevno nalogo, ki je pač človeški možgani sploh ne zmorejo, je šel to preveriti in tudi preveril in v nekih treh urah ročno izračunal pravilno mandate, ki jih je potem enako popravila tudi Državna volilna komisija. Tako da imamo na nek način veliko odgovornost, da peljemo to našo državo v smernicah, da nadgrajujemo demokracijo in sedaj leži na tej naši volilni komisiji neka seveda temen oblak in zaradi tega je prav to, kot smo dejansko tudi predlagali v priporočilih, da pripravi in sprejme takšne rešitve volilne zakonodaje, s katerimi se bo povečalo nadzor nad delom Državne volilne komisije. Pa še enkrat, da tudi Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da pripravi in predlaga takšne rešitve, ki bodo uveljavile odgovornost članov Državne volilne komisije. Kajti, čisto povsod, v vsaki drugi ustanovi

te nepravilnosti, ki so dejansko bile in jih ni mogoče skriti, da ves čas, ko so dajali notri spremembe volilnega sistema oziroma željo po spremembi, je bilo rečeno, dajmo volivcu odločilni vpliv. Ja, kako mu bomo dali odločilni vpliv, če niti ne moremo mu zagotoviti, da bo lahko glasoval na volitvah iz tujine. Kako bi mi sedaj z nekim sistemom, kakršnimikoli spremembami volilnega sistema dali volivcem odločilni vpliv, če mu ne posredujemo te glasovnice, da bi lahko

Da razjasnimo, danes nismo zaradi oziroma ne razpravljamo tukaj zaradi izida volitev, ampak zaradi dela opravljanja svojih nalog in del Državne volilne komisije, ki v prvi vrsti skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke, ki ga je tudi predstavnik Vlade lepo povedal v svoji razpravi in nič drugo, kar me zares preseneča in na nek način mi vzbuja skrb na tak mlačen odziv v vašem odgovoru, saj na koncu koncev dejstva so na mizi, niso od danes, so se pojavila v času volitev oziroma po volitvah. In te zadeve se v tem času tudi eskalirajo pri zaposlenih. In tak mlačen odziv z vaše strani, se pravi, da označite vse tiste zakone in tudi tako rekoč ameriški urad in volilni sistem je odprt in svoboden, ko pa se ne odzovete na te konkretne očitke. Meni sicer je to zelo čudno in na nek način mi to poraja tudi neki dvom oziroma tudi neki si sum, da se vi s takimi dejanji, se strinjate. To za mene kot poslanca in poslanci so bili v tem postopku tudi deležni, žal tisti, ki so pač imeli tiste težave, da je tudi po izjavah nekaterih neuradnih podatkih bil razglašen in so neke tudi prireditve in bom rekel, veselja urejali. In na nek način ta mlačen odziv poraja, da se do takih stvari vi strinjate. To ni dobro. To ne odobravam tudi sam. Jaz mislim, da tudi volivke in volivci. In ne prihaja do večjega zaupanja v ta volilni sistem, vendar ni volilni sistem kriv. Čez, ne vem koliko minut o tem, kaj so naloge in vse to ste našteli, vendar ni sistem kriv. Implementacija oziroma vse te pravila, postopki, ki so naloženi Državni volilni komisiji je potrebno na nek način implementirati oziroma izvajati. In kdo je za to odgovoren? Vodstvo. Vodstvo je odgovorno, da se vse te predpisane, iz vaše strani predstavljene, parametre implementira. In če pride do kršitev v teh postopkih, zna se kdo je odgovoren in treba izreči odgovornost do tega. Če nekdo ne organizira svoje delo dobro in ne vali krivdo na pošto, kot ste se tudi tukaj omenili, za boljšo voljo vemo, če neki prazniki so, pa razmišljamo kdaj bomo poslali eno navadno pošto, ne pa ustavno kategorijo, volitve, pa toliko prej pošljemo pošto, da resno, pravočasno, v izogib nevšečnosti, invalid v tem, na pošto, na uslužbence pošte, to ni korektno. In za mene je to zaskrbljujoče, da kriviš druge, namesto, da bi sam sebe organiziral tako, da bi pripravil tiste, tisto gradivo, volilno gradivo, ki gre v tujino, pred, da bi tudi tveganje oziroma tisti čas tveganja v poštnem času izvzel. To tveganje je eno dejansko organizacijsko delo vodje in mora naložiti svojemu osebju, da pravočasno pripravi vso zadevo, da gre iz hiše do tiskarne, pa vse do pošte, ki mora oddelati svojo pošto, svoje delo, tudi v tujini, pošta. In če tega ni, kdo je pa kriv? En uslužbenec v, ne, organizacija dela. Če bi to bil javni zavod, ki dnevno opravlja svoje delo in v tem postopku svojega dela pride do nekih kršitev (nadaljevanje) Ne, to ni vsakodnevno opravilo. To je opravilo v času volitev, zato je to ustavna kategorija in zato ta mlačen odziv, mene res to preseneča in skrbi me, skrbi me zares, da se v takih primerih tako mlačno odzovete in naštejete vso materijo, na podlagi katerega deluje Državna volilna komisija. Da so pa to priporočila topla, da se v izogib nevšečnosti na, bom rekel, v naslednjih volitvah na nek način ne pride do takih nevšečnosti tudi do tistih družin, ki so imeli že dobesedno mandate potrjene skoraj 24 ur pred tem, ko je pač Pahor podpisal, takrat se je to zgodilo, da se je to izvedelo. Se pravi, da na nek način vemo kje so težave in vemo kdo je pri tem odgovoren in te odgovornosti na tak način, da ne rečem žegnati, to ni odgovorno po mojem. In seveda tudi ti odzivi, ko so od petka bili že iz razprave na Odboru za notranje zadeve, ki smo ga bili deležni, ignorance predsednika oziroma direktorja službe Državne volilne komisije na nek način izraža tudi zaupanje, saj imaš na mizi te očitke in imaš možnost, da se braniš, na odboru pa se med sabo pogovarjamo in izmenjamo svoja mnenja. Se pravi, da mora, če že ne direktor, pač predstavnik Državne volilne komisije sedeti tam. Tudi kolegica iz Svobode je to omenila. To ni korektno do tistih ljudi, ki predstavljamo in smo izbrani od ljudi. Na nek način želimo izvedeti in da v izogib drugim nepravilnostim, ki bodo se lahko zgodile, upamo, da ne, verjamemo …/ nerazumljivo/, ampak treba neki signal pokazati vseh nas, da se upoštevajo te zadeve. To še enkrat, kot sem na začetku povedal, ta razprava ni zaradi izida volitev. Gre se za delo državne ustanove, službe Državne volilne komisije. In na nek način žegnati te konec koncev velike očitke ni primerno. Sicer danes ni glasovanja o tem, saj so na odboru že te te predloge, ki niso, bom rekel, neki zakoni ali odločbe ali ne vem kaj, ne bom rekel, ki bi nekoga zavezovali, ampak postopki, ki so potrebni za zares nemoteno in pravilno delovanje Državne volilne komisije. In še enkrat, tu se krši oziroma tu se lahko krši ustavna pravica posameznika, posameznega državljana in ki ima volilno pravico ali Slovenija ali pa izven meje. In to ustavno pravico na nek način pometati pod preprogo ni korektno. Mogoče bi še glede teh nalog, ki so, kot sem na začetku povedal, naloge, ki jo opravlja Državna volilna komisija. Na spisku nalog je tudi, se pravi, da določa enotne standarde za volilno gradivo in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil. Ni ne vem kaj toliko pomembnega in še enkrat, to se ne dogaja vsak teden, da bi moral na nek način v stiski to delati. Organizator, direktor je odgovoren, da pravilno in pravočasno organizira to delo in pravočasno pripelje do pošte in ne valiti krivdo na druge. To ni odgovornost in ni odgovoren nekdo drug zaradi svojega napačnega vodenja oziroma organiziranja svojega posla. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, in sicer Jure Trbič, gospod Jure Trbič, državni sekretar iz Ministrstva za javno upravo. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsedujoča.

kolegic ter kolegov iz Slovenske demokratske stranke. Ker pravijo, da, citiram, ne verjamejo v poštenost volitev in podobno. Kot pravijo, podobne, kot pravijo sence dvoma. In nenazadnje, da ima Vlada mlačen odziv. Izpostavljajo še nepravilnosti izračuna poslanskih mandatov, kot je prej eden izmed vaših kolegov dejal, tik pred zdajci, prepozno pošiljanje glasovnic s strani Državne volilne komisije. Dodatno, predlagatelj gospod Grims navaja ali zavaja, da nihče nič ni ukrenil glede ugotovljenih nepravilnosti, ter da, ker je že v petek na matičnem delovnem telesu izpostavil, Vlada prikriva in celo ščiti direktorja službe Državne volilne komisije, gospoda Vučka. Celo, kot je zadnji govorec rekel, da to odobravamo. Zdaj, Vlada v svojem odgovoru ne brani nikogar, le pojasnjuje, da že veljavni zakon v 37. členu omogoča uveljavljanje odgovornosti direktorja službe Državne volilne komisije. In zdaj glede senc dvoma. Ponavljam dejstvo, da so člani Mandatno-volilne komisije Državnega zbora na 1. seji, 13. maja letos, soglasno sprejeli sklep o potrditvi mandatov vseh devetdesetih poslank in poslancev. Dejstvo, da se je napaka, ta pri preračunavanju odkrila in popravila še pred sejo, še preden je bilo uradno, le kaže, da nadzor deluje. Glede zamud pri pošiljanju. Tukaj moram omeniti, da Vlada uradnih pritožb ni dobila. Res pa smo dobili na našem ministrstvu tudi pobude s strani Državne volilne komisije, da so roki prekratki in bomo v okviru svoje pristojnosti in upoštevanju volilne zakonodaje naredili vse, da bodo tudi nadaljnje volitve potekale zakonito, in da bodo volilne komisije ter volilni odbori lahko svoje delo tudi opravili. Glede tega, da nihče nič ne naredi s strani predlagatelja, to seveda ne zdrži. Nenazadnje že sam organ, Državna volilna komisija, je imel 21. julija letos na to temo sejo, 37. sejo in je zahtevo skladno s pravili Poslovnika z večino glasov zavrnil. Tako da, za zaključek samo to. Vlada v delovanje neodvisnih organov ne sme poseči. Nimamo pristojnosti. Namreč Vlada Roberta Goloba pravno državo jemlje resno in sicer kot okvir in ne kot oviro. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima še predstavnik predlagatelja, poslanec mag. Branko Grims. Izvolite. rdeča nit današnje razprave, bi lahko rekli, da že od prve minute, ko so se oglasili s stališči, je pravzaprav uvajanje dvojnih meril. se lepo vidi recimo tudi v tem Državnem zboru, ko gre za referendum. Tako lahko iz leta preberemo pravice državljanov, da o pomembnih temah soodločajo na referendumu, je temelj demokracije. Vabim vas, da se referenduma udeležite. Podpisana gospa Janja Sluga. zdajle smo pa v teh dneh lahko slišali v tem istem Državnem zboru enega drugega poslanca koalicije, ki je razlagal, ja, veste, saj ljudje pravzaprav ne smejo odločati o čemerkoli, poleg tega pa ljudje niti sami ne znajo odločati tisto, kar bi bilo zanje najbolje. Skratka, zato je tukaj koalicija, da bo odločila kaj je najbolje. To so dvojna merila. To je seveda tisto, kar je najbolj sramotno v politiki, ampak očitno je imel von Hayek prav, ko je rekel, če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, sploh ne bi imeli nobenih meril. Kar se tiče Slovencev po svetu, kajti to je ključno o čemer danes govorimo, in pa njihovo glasovanje. Govorimo pa o državljanih Republike Slovenije, o državljankah in državljanih, ki imajo enako pravico tu ali pa tam, neodvisno od tega, ali so doma ali v tujini, imajo po Ustavi in po zakonu pravico glasovati ta pravica jim je bila okrnjena. Okrnjena jim je bila, zaradi malomarnosti, ker nekdo ni pravočasno natisnil glasovnic in jih pravočasno poslal v tujino. Samo za to pa, zaradi nič drugega. Ko pa se reče, da bi se uveljavila odgovornost, a ne, to pa ne, ker je pač nekdo za to očitno vam preveč dragocen in človek se, potem samo še vpraša zakaj. Kar se tiče tega, kdo je kaj naredil. Ko gre za Slovence po svetu smo v SDS predlagali in podprli podaljšanje rokov, predlagali smo še dodatne ukrepe. Med njimi smo predlagali, da bi beležili tudi volivce že po zakonu /

Tisti, ki je to zavrnil že ve zakaj, ampak treba se je zavedati, da bi državi moralo biti v interesu, če je to seveda država. Da maksimalno okrepi povezanost med matico, med domovino Slovenijo in pa državljankami in državljani Slovenije po svetu in ena od oblik tega je tudi to, da jim na najlažji možen način omogočiš, da sodelujejo pri volitvah oziroma volilnih postopkih v celoti. In dalo bi se, če bi bila za to volja, ampak te volje ni, ker nekateri pač imate očitno prej interes, da se odpre meje, spustimo ilegalne migrante, njim se čim prej da volilna pravica, tiste državljanke in državljane se pa čim bolj odpika, da bodo čim manj glasovali in pol se to še uporabi kot argument, ja, poglejte, koliko malo glasujejo. Ja, seveda, če niso mogli. To ni zgodba od včeraj, ampak ta zgodba traja že dolgo časa in na to smo opozarjali in predlagali ustrezne rešitve, ki pa so bile s strani levega političnega dela vedno znova zavrnjene in zaradi tega smo v situaciji kakršna je danes. Ta situacija pa je, da se je pač mnogim v našim državljankam in državljanom tujini preprosto odvzelo iz malomarnosti možnost, da bi glasovali na volitvah in obenem se v isti sapi trdi s strani predstavnika Vlade, da je bilo vse zakonito, to ni ni zakonito, gospe in gospodje, se je treba zavedati in to je huda napaka, zelo huda napaka, ki bi jo morali odpraviti. V tem primeru se da tudi zelo preprosto locirati kdo je zanjo objektivno in subjektivno odgovoren, ampak tega pa nočete storiti. še celo to slišimo kot argument vladnega predstavnika, ja, saj ugotovilo se je, da je bila napaka, obravnavala je to Državna volilna komisija in je to zavrnila. torej ni bilo storjeno nič zato, da bi se popravilo in odpravilo napako in da bi se zahtevalo odgovornost, ker brez odgovornosti, jasno, ne bo nikoli nič. Ko govorite o volitvah. Je zelo preprosto reči, da napake niso vplivale na rezultat volitev, kot smo prej slišali. Na rezultat volitev vpliva vse, vsak glas, vsaka odločitev, vse vpliva na volitve in vsak glas lahko odloča o tem kdo je izvoljen z neke liste, ali ta lista vstopi v parlament ali ne vstopi, kdo iz te liste z imenom in priimkom je na koncu izbran. Vse to odločajo glasovi tudi glasovi iz tujine, ker so enakovredni, glas je glas. Povedal sem že prej, da 5 tisoč 100 glasov manj za Levico bi to stranko vrglo ven iz parlamenta. Nekaj glasov razlike, samo nekaj med posameznimi okraji, ki pridejo z glasovnicami iz tujine je v preteklosti že odločilo o tem, da so bili nekateri izvoljeni, drugi, ki so pa mislili, mislili, da bodo, pa so ostali izven parlamenta. Se pravi, vsak glas šteje in to je bistvo volitev. Zaradi tega je nedopustno, da se tako z levo roko zamahne in pusti, da je prišlo do hudih nepravilnosti, do množične kršitve, do tega, da pač mnogim ni bilo omogočeno, da bi veljavno glasovali in da potem Državna volilna komisija ne ukrepa. Očitno politična odločitev, politično motivirana, 45. TRAK: (SB) – 12.40 s tistim, da se nekoga ščiti, kar vam je preveč dragocen, da ob tem dobiš asociacijo ni važno kdo glasuje, ampak kdo šteje glasove, Josip Pisarjaonović Stalin je to rekel. Potem pa človeka resno zaskrbi, kakšna je ta koalicija in kakšni so ti ljudje, ki o tem odločajo. Kajti reči, da je vse v redu, pa v isti sapi priznava, da je bilo to narobe, pa ne storiti ničesar, pomeni opustitev, opustitev ravnanja, v prvem primeru dolžnostnega ravnanja tistih, ki bi za to morali poskrbeti in v drugem pač opustitev političnega ukrepanja v tistem delu, ki bi bil možen, kajti mi nismo predlagali nič drugega, kot da naj naj Vladi predlaga Državni zbor, da se spremeni zakonodaja v tej smeri, da mi je omogočala večjo javnost dela, večji nadzor nad delom Državno-volilne komisije, kar je v interesu vseh in predvsem v interesu demokracije, v interesu ljudstva, ki ima po Ustavi odločilno vlogo in edino oblast. In po drugi strani smo predlagali, da se potem uveljavi odgovornost, da naj se zakon zapiše tako, da se bo za ugotovljene nepravilnosti, kadar so te množične, dokazljive, preverljive, uveljavi odgovornost. V danem primeru so vsi ti elementi na mizi. Še več, dodatno smo argumentirali z dogajanjem v službah Državno- volilne komisije, ki ga je ugotovilo pristojna delovna inšpekcija, prihajalo je do šikaniranja, do kršitev delovnopravne zakonodaje, zato je bil tudi izrečen prekrškovni ukrep. Že to bi moral biti razlog za ukrepanje, pa tudi iz tega nihče ni potegnil kakršnihkoli konsekvenc, kar je narobe. Nepopisna malomarnost pri delu, ko tisti, ki bi moral skrbeti za to, da so ja vse stvari brezhibne, po volitvah priznava, »veste, enih stvari niti pogledal nisem, tam sem dobil neke uradne pritožbe, pa jih niti odprl nisem«, ja, pa lepo vas prosim, že s tako izjavo bi v normalni službi nekdo moral leteti. Ali si predstavljate, da bi pri privatniku bil nekdo zaposlen, pa bi: »Veste, poslovni partnerji so mi poslali tam neke ponudbe, ampak jaz to nisem niti odprl, sem pozabil.« Kaj mislite, da bi bilo? Izvolite knjižico, hvala za sodelovanje, pa tamle so vrata, točno tako bi se zgodilo, že samo za to, kaj še vse ostalo, o čemer danes govorimo. Vam pa se zdi to vse v najlepšem redu, ker je nekdo, ki ga vi pač ščitite. In ob enem potem razlagate, da se koalicija ukvarja z resnimi zadevami. Ne vem s katerimi resnimi zadevami, gospe in gospodje, če je za vas nižanje plač in višanje davkov resna zadeva, se sicer strinjam, da je zelo resna, ampak je usodna, je treba uporabljati pravilen izraz in je predvsem popolnoma napačna, ker Slovenijo pelje v napačni poti. In prvi in osnovni ukrep zato, da bi Slovenija lahko šla po pravi poti je pač to, da se omogoči, da se ljudje sami izrazijo na volitvah, pošteno, nemogoče je reči: »Bomo dali, da bo volivcev glas odločal«, hkrati pa tisočim ljudem odrečete to, da so lahko veljavno glasovali na volitvah. Norčevanje iz volivcev je to, prav vaše besede danes, to je norčevanje iz volivcev. V isti sapi smo poslušali s strani dveh bomo nekaj spremenili tako, da bo potem volivcev glas odločal, v isti sapi pa poslušamo, saj sploh ni važno, če eni niso mogli glasovati, to to ni vplivalo na volitve. To ne gre skupaj, gospe in gospodje, po vaših lastnih besedah ne gre in tega se morate zavedati. Predvsem pa, ko gre za volitve, to pusti potem madež na volitvah, to zniža zaupanje v sistem in oteži ali celo v skrajni konsekvenci onemogoči, da bi normalno delovale demokratične institucije, zato se potem ne najde optimalnih rešitev ali pa se ljudi zavede, tako kot je tista trditev, da so bile zadnje volitve pošte, niso bile zakonite v celoti, kajti ljudem je bila odvzeta možnost veljavnega glasovanja zaradi malomarnosti nekih oseb in po drugi strani niso bile poštene,

Jaz nimam nobenega nezaupanja, tako kot tisti poslanci iz koalicije zadnjič, ki so govorili, da ljudje ne vejo, kaj je zanje dobro. Jaz sem prepričan, da se ljudje vedno pravilno odločijo, vendar morajo imeti za to vse ustrezne podatke, pa ko gre za volitve ali pa za referendum. In te podatke bi mediji morali dati, pa jim jih ne dajo, vsaj večina ne. V medijih je danes neprimerljivo več političnega agitiranja kot pa dejanskih informacij, in to ni dobro, zaradi tega sistem ne funkcionira. Očitno pa nekaterim to zelo ustreza. In potem, ko opozoriš, da je tudi to narobe in vprašljivo z vidika zakonitosti, čeprav ni kaznivo, da so na volitvah sodelovale nevladne organizacije kot neke politične stranke, agitirale točno za koga voliti, kako in kaj, obenem pa niso podvržene istemu nadzoru kot politične stranke niti istim omejitvam; stranke imamo omejeno, koliko lahko porabimo, stranke pregledujejo institucije, od Računskega sodišča naprej. O njih pa nihče nič, niti glede njihovega financiranja iz tujine; gospod Soros se gotovo smehlja ob takem stanju v Sloveniji. In potem govorimo o poštenih. To ni pošteno, gospe in gospodje.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

Torej, če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga priporočila mag. Branko Grims in predstavnik Vlade, državni sekretar Jure Trbič, prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo. Poslanec mag.

na državnozborskih volitvah, ki so potekale 14. aprila, je definitivno nastal veliki madež, zgodila se je nedopustna šlamastika, zgodile so se nepravilnosti. Sam sem bil med tistimi šestimi, pa naj dam v navednice, »nesrečniki«, tako kot gospa Alenka Helbl, moja soposlanka, ki so štirinajst dni po volitvah naenkrat postali srečneži s pomočjo letošnje loterije, imenovane DVK. Seveda, spoštovani, to je sarkazem. To je sarkazem, ker DVK seveda ne sme biti nobena loterija, mora biti organ, ki volilni proces do potankosti izvede, po vseh pravilih, kot jim pritičejo. Zdaj ta poslanec na začetku ni izvoljen, potem je izvoljen, mogoče bo kasneje izvoljen… Glejte, minus štirinajst dni in se menja šest poslancev to so bile državnozborske volitve v Republiki Sloveniji leta 2022! Ni se pisalo, recimo, leto 1950, ni šlo za kakšno južnoameriško državo ali pa za kakšno, recimo, podsaharsko državo, šlo je za resno, vsaj upam, državo, ki je članica Evropske unije, Nata in tako dalje. Zdaj, po 14. aprilu - dovolite mi malo osebnega vložka, ker sem takrat seveda tudi bil, bi rekel, prizadet, ne toliko zaradi mene, ampak zaradi 3 tisoč, skoraj 3 tisoč volivcev iz Maribora in Dupleka, ki so mi seveda zaupali glas. Dobil sem številne klice, nekateri so bili žalostni, spet drugi so bili jezni, skoraj vsi pa so me spraševali, če je DVK sploh pravilno podelila mandate. Čisto upravičeno so to spraševali. Zdaj, jaz sem potem čez tiste prvomajske praznike z družino malo šel na slovensko Istro, da si malo, kako bi rekel, možgane sprostim po tistem šoku. Jaz sem res tudi kot pravnik, ki se malo spoznam na volilno zakonodajo, sem sicer ne rabil eno celo popoldne, pa še drugi dan dopoldne, da sem izračunal sam te mandate. Nisem rabil tri ure, kot spoštovani kolega dr. Jurij Toplak, ki je res na tem področju mojster. On je rabil, kot je bilo danes že večkrat rečeno, tri ure z navadnim kalkulatorjem. In kolegica Alenka Helbl, jaz sem jo po prvomajskih praznikih takoj poklical. Sem rekel: »Draga Alenka, to kar sem jaz računal, kaže na to, da morava midva biti poslanca na listi SDS.« Zdaj, potem se je to seveda tudi z izračunom dr. Toplaka izkazalo. 7. maja potem prišel, da rečem, tisti pozitivni šok. Seveda, DVK je potem očitno odkrila, da so vse narobe izračunali oziroma vsaj za 6 mandatov. na DVK so se potem izgovarjali na računalniške napake, na celo, pazite, veliko volilno udeležbo, še je bilo teh, neboloz, a vsak, koliko toliko podkovan pravnik to izračuna, kot ste videli, zelo hitro z navadnim žepnim računalnikom. kot je bilo rečeno, to se ni dogajalo, ne vem, takoj po uradnem datumu volitev, ko bi pričakoval, da tudi če so bili neuradni mandati bi mogli biti podeljeni pravilno. To se je dogajalo, dragi moji, en dan preden je predsednik Republike podpisal ukaz o konstitutivni seji tega Državnega zbora. En samca dan. Glejte, totalno neresno, velika šlamastika, velike nepravilnosti. Zdaj, če mi dovolite uporabiti stavčno zvezo, nepravilno novoizvoljeni poslanci so bili že vabljeni na neka ta uvodna, uvodna usposabljanja v DZ, pustili so prejšnje službe, na novo so si življenje organizirali, potem oni so šele bili, bi rekel, negativno presenečeni. Za njih je pa res bil tisti šok. Nas 6, ki se je potem pravilno spet vrnilo v te klopi, s pravilno podeljenimi mandati, smo bili pozitivno, ampak glejte, ti, teh 6, da rečem še enkrat (navednica) »nesrečne komad družine«, imeli so službe.

karavana bo šla mirno dalje. In lahko zdaj, za zaključek, nekako zaupamo DVK pod vodstvom Dušana Vučka. Jaz mislim, da ne, to je misija nemogoče. In za zaključek, tudi nepravilnosti se še dalje dogajajo v tem aktualnem času, recimo za predsedniške volitve prihajajo zdaj v tem trenutku do predsednikov volilnih komisij se pošilja na okoli potni nalogi, ki pa so izdani na tretjo osebo. To zdaj dobivamo informacije, da se to dogaja. Tako da, glejte, recimo Janez Novak je precej … / samodejni čas, čas je potekel. Besedo ima poslanec Rado Gladek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Sem mislil, da imam oziroma imam 5 minut, tako da lahko malo več povem. Dotaknil bi se ene teme, ki mislim, da danes še ni bila obravnavana, in sicer volilni odbori. Kaj želim povedati? Sestava volilnih odborov je, navodila so posredno dana tudi od Državne volilne komisije. In moje mišljenje je, zaradi navodil, ki so bile dane pred letošnjimi državnozborskimi volitvami, je prišlo do določenih nepravilnosti pri pri delu volilnih odborov. Sam se srečujem z delom v volilnih odborih že, lahko rečem, 15 let. Bil sem večkrat član volilnega odbora, kot predsednik lokalne oziroma občinskega odbora stranke pa imam običajno tudi nalogo, da najdem oziroma pripravim predloge za imenovanja članov volilnih odborov. Sam sem vedno jemal delo v volilnem odboru kot častno in odgovorno. Verjel sem, da vsi, ki so imenovani v te volilne odbore, da so, bom rekel, pošteni ljudje, ampak sem se žal osebno prepričal že na že enem izmed prvih, bi rekel, delu volilnih odborov, predstavnica takrat etablirane politične stranke napačno štela svoje glasovnice. In ravno to, kar je prej sekretar omenil, ena od nalog oziroma eno od namenov imenovanja različnih članov volilnih odborov iz različnih strank je tudi to, da se ti člani sami, bom rekel, nadzirajo med seboj. Ta moja izkušnja me je, bom rekel, pripravila do tega, da sem vedno bil zelo previden koga sem imenoval v volilne odbore oziroma predlagal. ta čas, vsaj v našem kraju pri delu volilnih odborov ni bilo težav. Govorim o obdobju recimo desetih let, se pravi v obdobju, ko je bil na Državni volilni komisiji isti direktor. Pred letošnjimi državnozborskimi volitvami, že po tem, ko smo mi imenovali oziroma predlagali člane za volilne odbore je prišlo navodilo, da lahko predlagamo oziroma da bodo upoštevali samo en predlog na volilni odbor. Mi smo do zdaj vedno imenovali dva in naš predlog je bil tudi upoštevan. Letos je naknadno prišlo do, bi rekel, tolmačenja in lahko si zamislite kako smo mi ljudem, ki smo jih prej prosili, prosim, pridite delat, pridite delat, vsak si težko, bom rekel, lepo nedeljo privoščil za to, da bo sedel v volilnem odboru, smo jim morali potem razlagati. Izpadla je krivda na nas, da smo mi naredili napako, ker jih nismo imenovali, ampak smo jih imenovali in so jih naknadno ven vrgli. No, in do zdaj v desetih letih še nisem tega doživel. Letos se je pa zgodilo to, pa zdaj nočem spet poslušati, da so to pravljice, pa da osporavam rezultate volitev, ampak po mojih informacijah se je prvič zgodilo to, da določeni volivci niso mogli glasovati. Zakaj? Verjamem, da marsikdo od tega sploh ne ve v tej dvorani. Če je nekdo, ko prideš ti na volišče podpisan pod tvojo vrstico, kot da je že volil, ti ne moreš voliti. Mi smo imeli letos par takih primerov, se pravi, volivec je prišel, da bi volil, na njegovo mesto je bil že nekdo podpisan in njemu je bila kratena volilna pravica. Zdaj zakaj je do tega prišlo, jaz ne bom razlagal, ampak zagotovo je eden od razlogov to, da so bili volilni odbori oziroma ti, ki so delali v volilnih odborih ali na predčasnih volitvah ali kasneje v samem kraju, niso oddelali svojega dela. In moja poanta je, da ljudi pri nas, v našem kraju je bilo tako, da do zdaj smo, vedno so bili ljudje v volilnih odborih iz strank oziroma ljudje, ki smo se poznali iz kraja. Zdaj na podlagi tega navodila so jih, bom rekel, iz širše, širše okolice imenovali. Jaz ne morem prejudicirat, koliko izkušenj imajo ti ljudje z volitvami, ampak dejansko je bilo z izvedbo oziroma z imenovanjem članov volilnih odborov nekaj narobe, ker so bile posledice take, kot sem jih omenil.

namesto pet minut, ker bi pripadalo vsakomur, časa je dovolj, pri njemu okoli 4 minute pa pol ali še celo nekaj manj. In prosim, da mu daste še tisti dodaten čas, da lahko konča svojo razpravo tako kot je treba. postopkovni predlog. Jaz se opravičujem poslancu, če je prišlo do te tehnične napake in naprošam tehnično podporo, da pač omogoči poslancu še dodatno minuto, če poslanec seveda to želi. Verjetno želi. počutim kot na smučanju, da bi imel še en štart. No, ampak saj mislim, da sem svojo poanto povedal oziroma kaj sem hotel povedati. navodila Državne volilne komisije mora biti jasna in se ne morejo spreminjati takrat, ko se nekdo spomni. In jaz osebno, meni se poraja dvom, da nekdo, ki je 10 let

Najlepša hvala. Kot zadnji ima besedo predstavnik predlagatelja predloga priporočila, poslanec mag. Branko Grims. Izvolite. predstavnik Vlade lepo povedal, da je eden od kriterijev, ki ga kot ključnega pri sestavi volilnih organov določa zakonodaja, pluralnost. Se pravi, kaj pomeni pluralnost. En zelo lep primer tega lahko, kako se stvari dajo urediti, če se hoče, pokažem iz Madžarske, kjer sem imel to priložnost videti od blizu kot opazovalec na zadnjih volitvah. Pri njih vsaka lista, ko enkrat sodeluje, vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah, lahko vsak volilni odbor predlaga dva svoja človeka. Se pravi, člana in namestnika. S tem je zagotovljeno, da je ves čas eden od njih prisoten na vsakem volišču, pri delu vsakega volilnega organa in ni nobenega nezaupanja, nobenih pripomb. Od vseh, s katerimi sem se pogovarjal, pa smo bili precej na voliščih, ni bilo tovrstnih pripomb. Zato je toliko bolj sporno to, kar se dogaja v resnici zdaj v Sloveniji. Brez, da bi se spremenila zakonodaja, zakonodaja je ista, brez nekih drugih sprememb, prihajajo drugačna navodila. In prej je veljalo, da imajo seveda prednost pri vključitvi v imenovana volilna telesa predstavniki, političnih strank. Zdaj je iznenada bilo to spremenjeno in so imeli že kar prednost na koncu tisti iz upravnih enot. Po novem slišim, da naj bi imeli enakovredno obravnavo še predstavniki, ne vem, nevladnih organizacij ali kaj. Zdaj so to že kar politične stranke. Odlično, samo potem naj ta zakonodaja velja tudi zanje v celoti in brez izjeme, pa bodo stvari bolj transparentne, kot so bile na zadnjih volitvah. Če pa ne velja, potem pa je to spreminjanje popolnoma nedopustno in gre za samovoljo tistega, ki daje taka navodila. V tem primeru smo spet pri službi Državne volilne komisije. In ne potem govoriti, da je vse v redu, če očitno prihaja do tovrstnih napak, ki so namerne, ki seveda niso slučajne. Tako kot dvomim, da je slučajno vse tisto, kar se je dogajalo ob zadnjih volitvah. Zaradi tega je to v resnici problem in zaradi tega je na to treba opozoriti. To delamo danes in to bo treba odpraviti, ne glede na to, če še tako nojevsko tišite glavo v pesek. Če pade na volitve senca dvoma, potem je to stvar treba urediti brezpogojno in v celoti. Tukaj je prišlo do napak, ki so vplivale na rezultate. To je treba vedeti. Celote. Kajti določenemu številu ljudi, novim, ni bilo omogočeno oddati veljavno svoj glas. Za koga bi glasovali, ne ve nihče in ne more zaradi tega tega nihče predvidevati. Ampak ni prav, da se je to zgodilo. In je neverjetno s kakšno lahkoto in s kakšnim sprenevedanjem se to kar zavrže, kot da to ni noben problem, kot da gre za neke, ki so manjvredni, ne vem, državljani drugega reda, kaj pa potem, če oni niso glasovali, nima veze. To, gospe in gospodje, je protiustavno, ne samo, da je nezakonito, ampak je tudi protiustavno. Očitno protiustavno. Kajti Ustava daje vsakomur pravico, da na volitvah pač izrazi svoj glas, da nekomu svoj glas, da odloča. In zato je potrebno ustvariti pogoje in to je dolžnost vseh nas danes tukaj, tudi tistih na vladni strani in tudi tistih, še posebej v koaliciji, kajti oni imajo veliko odgovornost. Mi imamo pravico in dolžnost opozarjati, ker smo opozicija, vi imate pa dolžnost te stvari urediti. Če pa ne uredite pa pomeni, da zavestno opuščate dolžnostno ravnanje, da zavestno dopuščate nezakonitost, da zavestno kršite slovenski ustavni red, kar pa je potem čisto navaden kriminal in tega se morate zavedati. Morete se zavedati te dimenzije svojega početja, zlasti ko gre za volitve. Brez tega volitve ne bodo ustrezno potekale in zaradi tega je potrebno spremeniti zakonodajo, kot smo predlagali, uveljaviti večji nadzor javnosti, uveljaviti še večjo javnost dela, dosledno javnost dela, ker je to najboljši način, 50. TRAK: (VP) In seveda treba je uveljaviti tisto, česar se gotovo najbolj bojite - svoboda javne besede in odgovornost. Odgovornost za ravnanje, ki ima posledice, odgovornost, da tisti, ki stori napako, za to napako tudi odgovarja, in ko gre za svobodo javne besede, ta ne sme biti nikoli omejena, tudi v tej razpravi ne. In če se kdo boji tega, politološka skica, gospe in gospodje / pokaže zboru/, edina komunistična in … / Hvala lepa. Vaš čas se je iztekel. Spoštovane in spoštovani, zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavljam, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 20. izredno sejo zbora. Lep dan vsem skupaj. Hvala